народния представител Веселин Марешки

В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

на украинските военноморски сили в периода 23 юни до 26 юни 2017 г. включително. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. Уведомлението е постъпило на 15 юни 2017 г., с вх. № 703-09-16, и е предоставено на Комисията по отбрана. На 15 юни 2017 г. в Народното събрание е внесен за сведение Доклад за състоянието на администрацията през 2016 г., приет с решение № 321 от 2017 г. на Министерския съвет. С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по правни въпроси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Новопостъпили питания за периода от 9 юни 2017 г. до 15 юни 2017 г. юни 2017 г. от: - народния представител Стефан Бурджев към Валентин Радев – министър на вътрешните работи, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 юни 2017 г. Писмени отговори за връчване. Писмен отговор от: - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Румен Георгиев; Румен Георгиев; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народните представители Георги Йорданов и Румен Георгиев; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Пенчо Милков; Пенчо Милков; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; Иванов; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Даниел Йорданов.

за декларация. Имате думата, уважаеми господин Биков, от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.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 На 8 юни в българското публично пространство бяха разпространени снимки на бившия вътрешен министър в служебното правителство на Огнян Герджиков и настоящ съветник на президента Румен Радев, Пламен Узунов. На снимките Узунов е облечен в нацистка униформа, дегизиран е като Хитлер и е с вдигната ръка за нацистки поздрав. Няколко дни по-късно Пламен Узунов потвърди автентичността на снимките и обясни, че те са правени през 2003 г. по време на новогодишно тържество. Три седмици по-рано във всички електронни и печатни издания се появиха снимки на новоназначения заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Павел Тенев. На тях Тенев е сниман до восъчни фигури на нацистки войници, като им отдава нацистки поздрав. След обнародването на снимките заместник-министърът се извини и обясни, че те са правени през 2008 г. в музей „Гревен“ в Париж, докато е бил на екскурзия във френската столица. Той показа и други снимки от екскурзията си, на които се шегува с восъчните фигури на Елвис Пресли и други известни исторически личности. След публикуването на снимките на Тенев, парламентарната група на БСП поиска неговата оставка, като аргументът беше, че с теми като националсоциализма и фашизма не може да се правят шеги. В декларация на парламентарната група на БСП госпожа Корнелия Нинова заяви: „Заместник-министър в правителството с хитлеристки поздрав и вицепремиер с майтапчийски снимки от Бухенвалд. Докъде докарахте европейска България?! Заради властта и парите ли сте готови да пренебрегнете изконните европейски и български ценности?“ Във Фейсбук отново госпожа Нинова написа: „Скандално е бездействието на премиера Бойко Борисов, който се прави, че няма проблем. БСП недоумява защо вече трети ден заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павел Тенев продължава да стои на своето място, вместо да бъде уволнен. Считаме, че човек, който е имал цинизма и наглостта да се снима как прави хитлеристки поздрав, няма място в управлението на България“. По повод скандала президентът Румен Радев беше безкомпромисен. Той заяви, че всяка шега с нацисткия режим е недопустима. Евродепутатите от БСП и ДПС ангажираха с казуса Партията на европейските социалисти, Алианса на либералите и демократите за Европа и Европейската народна партия. На третия ден след обнародването на снимките с нацисткия поздрав Павел Тенев обяви, че подава оставка и се извини още веднъж за неуместната шега от 2008 г. Уважаеми госпожи и господа! Припомням казуса със снимките на Павел Тенев, защото той създаде стандарт по отношение на шегите с националсоциалистическата идеология. Този стандарт изисква хора, които са се шегували с нацистки поздрави, да не заемат политически позиции или в най-кратък срок да се оттеглят от тях. На фона на политическите декларации на БСП по отношение на снимките на Тенев, кроткото говорене за снимките на президентския съветник Пламен Узунов е многозначителен факт. БСП не реагира остро и веднага на тези снимки, въпреки че можеше да го направи още миналия петък, когато Пламен Узунов призна, че снимките са автентични. Реакция имаше и от страна на Партията на европейските социалисти, чийто председател Джани Питела във връзка със скандала Пламен Узунов заяви: „Нацистките символи са ужасяващи и нямат място в обществото! Противопоставяме се на политиката на омразата и екстремното дясно“. Реакцията на БСП дойде на четвъртия ден след избухването на скандала, когато не по своя инициатива, а в отговор на журналистически въпрос Корнелия Нинова заяви: „Президентът Румен Радев сам взима решенията за състава на екипа си, но демонстрациите на хитлеристки символи са недопустими. Акъл на президента не даваме, но подобни хитлеристки символи и знаци са недопустими. Нашата политическа позиция като партия остава. Не е променена от това, което сте чували – подобни хитлеристки символи за нас са недопустими. Позицията ни е принципна“. Както се вижда от изказването на лидера на БСП, не се споменава нито веднъж думата „оставка“ по отношение на Узунов, въпреки че се препотвърждава позицията на партията отпреди няколко седмици. Не се разбира дали БСП призовават Румен Радев да уволни съветника си. Ден след изявлението на госпожа Нинова самият Пламен Узунов обяви, че няма да подаде оставка, на което БСП продължават да реагират с мълчание. Президентът Румен Радев реагира една седмица след публикуването на снимките на своя съветник, като заяви: „Абсурдно е окарикатуряването на Хитлер да бъде приравнявано с флирта с нацизма.“ Господин Узунов много ясно изложи обстоятелствата по този случай. Това е двоен стандарт. Ние флиртуваме с нацистката идеология, а Вие я окарикатурявате, въпреки че и Узунов, и бившият заместник-министър на МРРБ правят едно и също. Уважаеми госпожи и господа, след случая с Пламен Узунов и вялата реакция на БСП и президента Радев, вече имаме двоен стандарт. Според този двоен стандарт към приближените до БСП и президента ще се проявява разбиране, ако са се шегували с хитлеристки символи, а за всички останали няма да се правят компромиси. Това е за връщане на максимата от социализма, според която всички сме равни, но някои са по-равни, особено тези, които са приятели на президента. Ако искаме единният стандарт по отношение на национал-социалистическата идеология да остане в сила, именно Вие от БСП и президентът Радев, който беше номиниран от Вас, трябва ясно и на висок глас да поискате оставката на Пламен Узунов, както го направихте в случая с Павел Тенев. В противен случай ще се окаже, че Вашият антифашизъм е бил фалшив и употребен кампанийно с единствената цел да атакува управляващото мнозинство. Ако още днес не призовете Румен Радев да уволни Пламен Узунов от президентската администрация, ще покажете, че острата Ви реакция срещу Павел Тенев не е била плод на автентичен граждански рефлекс, а е активно мероприятие, с което сте преследвали тяснопартийните си цели. За нас кампанийната употреба на национал-социализма е точно толкова неприемлива, колкото симпатизирането на тази идеология. Употребяването на жертвите на тази примитивна и отречена от историята идеология за кампанийни цели е гавра с тяхната памет. Тук въпросът не опира до оставката и личността на президентския съветник Пламен Узунов, а до принципа да можеш да видиш гредата в собственото си око преди да посочиш сламката в окото на другия. Ако президентът и БСП не заемат ясно позиция по този въпрос, и не поискат незабавно отстраняването на Пламен Узунов, ще означава, че оставката на Павел Тенев е била безсмислена. Оттук нататък всеки подобен случай ще бъде омаловажаван и пренебрегван. Още веднъж призоваваме да ни подкрепите в искането ни за отстраняването на Пламен Узунов от президентската институция и се надявам, и господин президента да знае, че в момента той полага основите на нов политически стандарт по отношение на национал-социализма. И Вие като партия с антифашистко минало имате най-голяма полза този казус да не остане нерешен и тихомълком господин Узунов да остане на поста си. Повтарям при следващия такъв случай оставка няма да има и аргументът за това ще бъде Вашето мълчание. Призовавам и колегите от ДПС, които са членове на Либералния алианс също да реагират, защото не сме чули тяхна декларация по този въпрос. Ако антифашизмът и антинацисткият порив във Вашата партия е само когато става въпрос за правителството, то ние няма как да Ви вярваме за каквото и да било друго. Благодаря Ви за вниманието.

Аз предлагам най-накрая всеки, който каквито снимки има вкъщи, да вземем общо да си ги разгледаме, да ги покажем на медиите и да спрем да се занимаваме с глупости. Благодаря Ви. (Шум и реплики Както се казва, без думи.

Първият въпрос е към Томислав Дончев – заместник министър-председател, който ще отговори на въпрос от народния представител Миглена Александрова относно темпове на усвояване на средствата по еврофондове за периода 2014 – 2020 г. Имате думата, уважаема госпожо Александрова.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, евросредствата са важен структуроопределящ елемент в икономиката на всяка държава, затова е важно те да бъдат усвоявани бързо и равномерно по всички програми. Новият програмен период 2014 – 2020 е преполовен, като в началото на периода имаше леко забавяне на усвояването на средствата. В тази връзка, моля да ми отговорите към днешна дата: какъв е процентът на усвоените евросредства, какви пари от еврофондовете реално са влезли в икономиката, има ли забавяне по някои програми и как ще бъде наваксано? ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Господин Заместник министър-председател, заповядайте за отговор.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 Само ще си позволя да Ви коригирам относно изречението във въпроса Ви, че програмният период е преполовен. Това не е вярно, той продължава до 2023 г. Тоест, може да кажем, че от него е минала, една трета. трета. Безспорно съм съгласен с констатацията Ви, че темпът на ползването на европейските пари трябва да бъде бърз, ускорен, равномерен, че те са изключително важни за българската икономика, без да са нейният фундамент. Те могат да имат ролята на ускорител, могат да имат ролята на основния инструмент, който финансира модернизацията на страната, но те не са фундамент на българската икономика, доколкото средният дял от брутния вътрешен продукт рядко надхвърля 5%. Но да отидем към данните. Договорените средства към края на миналата седмица достигнаха 37,5% от бюджета на програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, а реално изплатените средства са над 10%. Ако погледнем само програмите от структурите и Кохезионния фонд, договореното е 42,6% от бюджета на програмите, а реално изплатените средства са 9,96 %. Специално за Програма за развитие на селските райони договореното е 23,6, а платеното е 11,9%. Към момента са обявени над 190 процедури на стойност над 12 млрд. лв. Сключените договори с бенефициентите са 3500 на стойност 8 млрд. 322 млн. лв. Във връзка с поставения въпрос каква част от тези пари са влезли в българската икономика, простият отговор е: всички. Доколкото мястото на изпълнение на проектите е територията на Република България, всички пари са влезли в българската икономика. Доста по-сложен е въпросът какъв е ефектът на тези пари върху икономиката, и то е обект на сложен иконометричен анализ. Мога да Ви дам няколко по-конкретни примера за програми, които пряко инвестират в бизнеса и в работната сила. Става дума за Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, и „Развитие на човешките ресурси“. По първата програма договорените средства достигнаха почти 45% от бюджета, а реално изплатените почти – 16%. Обявени са 19 процедури на стойност 1,3 млрд лв., като са сключени 110 договора с бенефициенти на стойност 1,4 млрд. лв. По отношение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ договорените средства са над 51% от бюджета на Програмата, а реално изплатените средства са 15,4%. Обявени са 41 процедури на стойност 1,3 млрд. лв. като са сключени близо 1400 договора с бенефициенти за над 1 млрд. лв. Като цяло на този етап на изпълнението на програмите се характеризира с един добър темп на договаряне – говорим за дял почти половината от бюджета и голямата задача е темпът на плащане да гони процента на договорените средства. За това има достатъчно време, но не бива да забравяме, че изпълнението на проектите в този програмен период се движи в съвсем различна среда. имаме един много по-голям залог, защото не зная как ще продължи кохезионната политика след 2020 г. и, на второ място, което е дори по-важно от първото: тук изпълнението на всички проекти и програми е тясно обвързано с реформи във всеки от секторите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев. Госпожо Александрова, заповядайте за реплика.

Благодаря Ви, господин Заместник министър-председател за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към министъра на правосъдието Цецка Цачева. Първият въпрос е от народния представител Миглена Александрова относно предсрочно освобождаване на затворници за добро поведение. Имате думата, уважаема госпожо Александрова. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, свидетели сме на остра реакция в обществото на намерението съдът да освободи от затвора за добро поведение членове на престъпна група, по-известна с името „Наглите“. Предложението двама от членовете на група да бъдат освободени е на администрацията на затвора. Причината да бъдат освободени е, че за въпросния период в затвора те са се превъзпитали, „стопили“ са присъдите си с труд и добро поведение. Напомням само, че въпросната престъпна група беше свързана с поредица отвличания заради подкупи, с рязане на уши и пръсти и съвсем основателно предизвика остра обществена реакция. В тази връзка моля да ми отговорите: към този момент колко още молби за предсрочно освобождаване от затворници има; за какви престъпления молителите са в затвора; има ли молби от затворници, осъдени по дела с висок обществен интерес? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Госпожо Министър, заповядайте за отговор. господин Председател, уважаема госпожо Александрова, уважаеми дами и господа народни представители! Безспорно Вашият въпрос е свързан със случая, който нашумя, както Вие правилно се изразихте, и получи обществено укорим знак във връзка с произнасянето на първа инстанция по отношение на две преписки за предсрочно освобождаване. Бързам да заявя, че към този момент, в резултат на протест на Прокуратурата, е отказано предсрочно освобождаване на тези две лица, които действително са съпричастни и са получили наказание „лишаване от свобода“ заради участието си в организираната престъпна група, известна като „Наглите“. Не бих могла обаче да се съглася, че причината за постановяване на определенията на съдебната инстанция на първо ниво е само доброто поведение, както Вие сте формулирали въпроса, защото институтът за предсрочно освобождаване на лишени от свобода е познат в българската наказателна теория и практика много преди измененията в Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража. Какво имам предвид? Условията по Закон, за да се стартира процедура за предсрочно освобождаване, е преди всичко наличието на определен период от време, посочен в чл. 80 от Наказателния кодекс, с които лицето, лишено от свобода, ефективно е изтърпяло наказанието му в предвидените за това места. Действително с изменения в Закона за изтърпяване на наказанията е предвидена възможност за първи път – Законът действа в сила от 7 февруари тази година, не само по предложение на администрацията, както беше до този момент, а и лично от лицето, което е осъдено, чрез началника на съответния затвор, да поиска пряко от съда. В този смисъл не съм съгласна с твърдението Ви, че процедурата е стартирала по предложение на затворите там, където те изтърпяват наказание, а това е възможност на лицата да поискат пряко от съда, разбира се, чрез администрацията на затвора. Обърнахме внимание, взели сме съответните мерки, тъй като по една от преписките е вярно, че има положителен отговор и становище от страна на администрацията на затвора. Ще набележим и конкретни законодателни мерки, надявам се Вие да ги одобрите. Що се отнася до конкретните въпроси: занапред колко още молби има за предсрочно освобождаване – 689. Така казани, числото звучи сериозно, но искам да Ви обърна внимание, че за същия период миналата година, когато е действал предходния режим, молбите са 873, през Комисията от тях са уважени 701, останалите – не.

скала на видове престъпления по Наказателния кодекс. Може би в минутите за дуплика ще мога да довърша още по-конкретно отговора си, тъй като виждам, че просрочих предвиденото време. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Имате думата, госпожо Александрова, за реплика.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, Вие сама казахте, че все пак, когато затворникът реши да подаде молба да бъде предсрочно освободен, това бива одобрявано от ръководството на затвора, така че все пак това е администрацията на затвора. Аз лично много се надявам да не бъдат освобождавани престъпници като „Наглите“, защото ще взривим обществото. Да, със сигурност може би има някакви по леки престъпления, може би хората за тях са се превъзпитали в затвора, може би някой от тях трябва да бъдат освободени, но не и престъпници като „Наглите“. Благодаря Ви.

работата на представителите на администрацията на затворите. Както имах възможност да заявя, не е достатъчно само да се следи дали е спазена буквата на Закона, а трябва преди всичко да се държи сметка за това дали целта на наложеното наказание е постигната, дали духът на Закона е спазен, дали може да се направи, на базата на обективни критерии, предпоставка за това, как лицето би се социализирало извън мястото за излежаване на наказание. Съгласна съм с Вас, че това е много отговорна и прецизна работа. В този смисъл имам амбицията да се подобри и още по-отговорно да се подхожда при даване на становища. Що се отнася до последния Ви подвъпрос: дали в момента между тези молби, за които споделих с Вас, че са подадени такива на лица, които действително излежават наказанието си за сериозни, с висок обществен интерес и тежки престъпления най-общо те са най-общо те са сведени до 13, които се следят, но, пак казвам, за да се стартира тази процедура, за да се започне даването на становища от страна на представители представители на администрацията, изобщо съдът, за да започне своята дейност, трябва да бъдат налице обективни предпоставки в Закона, а това е определен период от време в различните хипотези вече да е изтърпяно наказанието. Имам амбицията да се спазва точно не само буквата, но и духът на Закона, за да не ставаме свидетели на подобни

към министър Цачева. Той отново е от народния представител Миглена Александрова относно конкретни действия на България за структуриране и започване на работа на Европейската прокуратура. Имате думата, уважаема Госпожо Александрова, за въпроса си. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, България е една от страните, които постигнаха политическо съгласие за създаване на Европейска прокуратура. След получаване на съгласието на Европейския парламент новият орган ще работи и европейските прокурори ще разполагат с правомощия да провеждат разследвания, засягащи бюджета на Европейския съюз – измами със средства на Европейския съюз, трансгранични измами с ДДС, корупция. В тази връзка моля да ми отговорите кои ще са първите действия и дейности, които ще предприеме Министерство на правосъдието, за да започне структурирането и работата на новия европейски орган? Какъв се предполага, че ще бъде административният й капацитет,

в 4-годишния предходен период от този момент назад във времето в различните стъпки и етапи на обсъждане и приемане на Регламента на Съвета на Европейския съюз, който, както Вие правилно казахте, се очаква през октомври месец да бъде одобрен и от Европейския парламент, Република България има много ясна и категорична позиция в подкрепа необходимостта от създаване на такава институция към останалите европейски институции. Защо? Защото гражданите на Европейския съюз имат необходимост от това в случаите, в които е доказано, че европейски средства не се разходват по предвидения начин. Когато се злоупотребява с тях, е необходимо да се реализира ефективно наказателно преследване за измамите и други престъпления, които засягат финансовите интереси и стабилност на Европейския съюз. На последният Съвет по правосъдие, който се състоя миналия четвъртък и петък в Люксембург, министрите на правосъдието подкрепихме създаването на този регламент, приехме регламента. Тук искам да обърна внимание, че става дума за две групи държави. Ние участваме в групата на инициаторите на така нареченото „засилено присъствие“, „засилено сътрудничество“, и останалата група държави, които за радост стават все по-малко и аз се надявам до октомври, когато ще бъде одобрен регламентът от Европейския парламент, всичките да са се присъединили към засиленото сътрудничество. Всъщност разликата е само в начина, по който ще се извършва това финансиране. Във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз това е една от темите, която е изключително актуална и аз Ви благодаря за този въпрос, защото той е много навременен и е полезно народните представители да знаят какво се прави от страна на изпълнителната власт по него. Ще бъде тема на нашето председателство, предвидили сме нарочно конференция, някъде през месец март ще се проведе, защото след окончателното приемане на регламента и от Европейския парламент започва фактическата работа по структуриране на прокуратурата, на европейската прокуратура, устройствен правилник, избор на европейски прокурори и всичко онова, което ще направи възможно 2020 г. – такива са сроковете по регламента, да заработи тази институция, която, пак казвам, е изключително в интерес на всички граждани на държавите-членки, които сме в Европейския съюз. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Госпожо Александрова, заповядайте за реплика.

Благодаря Ви, госпожо Цачева, за отговора. Мен този отговор ме удовлетворява. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова. Отпада необходимостта и от дуплика. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева, за участието в днешния парламентарен контрол. Когато сте тук, винаги е различно. Преминаваме към следващия въпрос. Той е към Теменужка Петкова – министър на енергетиката, която ще отговори на питане от народния представител Таско Ерменков и народния представител Иван Киров Генов, относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България. Заповядайте, уважаеми господин Ерменков, да развиете питането.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожо министър! Питането ми е провокирано от последните решения на Европейската комисия по повод рязкото ограничаване на парниковите газове, емитирани от енергетиката. Наясно сте, че тези ограничения на практика означават закриване на ТЕЦ-овете в България и удар по над 10 хиляди работещи в този сектор. Само за да подчертая важността на проблема ще запозная колегите с динамиката на първичното енергийно потребление за периода 2002 - 2015 г. по базови генериращи мощности. Въглищата през целия период имат най-висок дял в първичното енергийно потребление, което през 2015 г. достига до 35,5 процента. Нашите лигнитни въглища, за съжаление, знаем какви са – с лошо качество, много пепел, влажност, имат нисък коефициент на полезно действие при изгаряне, но съвместно изкопаемо гориво, добиват се по открит начин и са с много ниска цена на единица енергия. Уви, за съжаление няма къде другаде да ги използваме, освен в България. ядрената енергия през 2015 г. е достигнал в първично публично енергийно потребление 21,1 %. Потреблението е най-високо през 2002 г., след което намалява естествено заради затварянето на Първи и Втори блок, повишава се до 2006 г. И отново спада заради затварянето на Трети и Четвърти блок. Намаляването на ядрената енергия при общ ръст на потребление на енергия е неблагоприятна тенденция, свързана както с повишаване на цените на енергията, така и на емисиите на парникови газове. Природният газ е също като един елемент, който би могъл да бъде използван за базово електроенергийно производство, първичното потребление на природен газ расте до 2007 година, намалява до 2013 година, но през 2015 година при цялата си динамика делът на природния газ е 14% и е един от най-ниските в Европейския съюз. Какви са прогнозите? Прогнозата за брутното вътрешно потребление на енергия по енергийни източници до 2050 г. по референтния сценарий за България, който е разработван за всички страни от Европейския съюз по поръчка на Европейската комисия през 2016 г., е следната. Потреблението на въглища се очаква да намалее над два пъти, потреблението на природен газ се променя значително, очаква се значителен ръст над два пъти само на използването на възобновяеми енергийни източници. През 2010 г. с най-голям дял се очаква да е ядрената енергия, следвана от възобновяеми енергийни източници. Имайки предвид спецификата на енергопроизводството от възобновяемите енергийни източници и налагането ни от Европейската комисия ако не утре, то най-късно след 5 до 10 години окончателно затваряне на тецовете, и то ако ни приемат дерогацията, ако успеем да я постигнем, моето питане към Вас е, госпожо министър, каква е политиката на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България на социално поносими и конкурентни цени? Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. За отговор – министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. В рамките на 5 минути, госпожо Петкова, заповядайте. ПЕТКОВА: Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков, уважаеми господин Генов! При провеждането на енергийната политика Министерството на енергетиката възприема основните цели в енергийната политика на Европейския съюз, а именно сигурност на енергийните доставки, конкурентоспособност и устойчивост. Както знаете, с решение от септември 2011 година Министерският съвет на Република България прие Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г. и и одобри заявление на Република България по чл. 102 по Директива 87/2003 на Европейския парламент и на Съвета за преходно безплатно разпределение на квотни емисии на парникови газове и за модернизирането на производството на електроенергия. България вече шеста година успешно изпълнява Националния план за инвестиции и Министерството на Енергетиката ежегодно отчита пред Европейската комисия степента на изпълнение за всяка изтекла година. Във връзка с приетата от Европейския съвет в края на 2014 г. рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и пакета от мерки, които Европейската комисия представи през м. ноември 2016 г. в рамките на законодателната инициатива „Чиста енергия за всички европейци“, предстои изготвяне на интегриран национален план в областта на енергетиката и климата за периода 2021 – 2030 г. с перспектива до 2050 г. Националният план трябва да осигури съответствие с дългосрочните цели на политиката на европейско и национално равнище. Този стратегически документ ще определи насочеността на националните цели в областта на енергетиката и климата и на съответните политики по начин, който да съответства на взаимно договорените цели на енергийния съюз и по-специално на целевите стойности за 2030 г. Както всички знаем, конкурентните цени на електрическата енергия както на едро, така и за крайните клиенти, е възможно да се постигне единствено при пълна либерализация на електроенергийния пазар. В съответствие с изискванията на европейското енергийно законодателство и тенденцията за постепенно премахване на регулираните пазари на електрическа енергия и природен газ в рамките на Европейския съюз, Министерството на енергетиката предприе действия, в резултат на които е в ход процесът по разработване и въвеждане на модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар в Република България и интегрирането му в общия европейски енергиен пазар. За осигуряване на социална поносимост на цените на електрическата енергия в процеса на постигане на пълна либерализация на електроенергийния пазар в разработения модел, се предвижда до 5-годишен преходен период за пълно отпадане на регулираните цени, през който такива цени да се прилагат за битови клиенти на електрическа енергия, като те се регулират частично посредством създадена за функционирането на модела компенсаторен механизъм. Както знаете, на 28 април 2017 г. Комитетът по чл. 75 от Директива 75/2010, прие референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации относно емисиите от промишлеността. Независимо от това, че гласуваният в Брюксел документ определя нови, по-строги норми за допустими емисии за серен диоксид, азотни оксиди и живак, съществуващите централи ще могат да се възползват от предвидената възможност за дерогация по чл. 15, ал. 4 от Директива 75/2010, която ще им позволи да спазят по-либерални норми. Дерогацията може да бъде приложена, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно високи в сравнение с ползите за околната среда поради географското положение на съответната инсталация или местните екологични условия, или заради техническите характеристики на инсталацията. Компетентният орган Изпълнителната агенция по опазване на околната среда при Министерството на околната среда и водите във всички случаи трябва да гарантира, че не се причинява значително замърсяване и се постига висока степен на опазване на околната среда. Използвам случая да Ви уверя, че Министерството на енергетиката работи много активно и съдейства на всички компетентни органи във връзка с разработването на единна позиция по отношение на големите горивни инсталации по отношение на възможността България да получи дерогация във връзка с тези завишени норми. Даже миналата седмица направихме среща, която обхвана всички заинтересовани страни. Имаше представители на всички централи, на всички големи горивни инсталации, от синдикатите, представители от Министерството на околната среда и водите, от Министерството на енергетиката, като нашата цел е ние да мобилизираме своите усилия, целия експертен потенциал, така че да може наистина да защитим в максимална степен интересите на страната. Защото това, което Вие споменахте като евентуални рискове, наистина съществува и ние трябва да обединим своите усилия и наистина да използваме целия експертен потенциал в тази сфера, за да можем да си защитим големите горивни инсталации и да гарантираме сигурност на електроенергийната ни система. В тази връзка, уважаеми дами и господа, бих искала само да припомня, че преди близо месец отправих официално писмо до всички парламентарно представени политически сили за излъчване на представители, които да вземат участие в работната група в Министерството на енергетиката, в която са включени представителите на Българска академия на науките. Очакваме да се включат и представители на синдикатите, така че да можем с общи усилия наистина да направим нещо смислено и градивно в тази посока. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, можех да се хвана на бас с всеки един и да го спечеля, ако бяха спорили с мен, че ще споменете либерализацията на пазара като един от основните елементи за за гарантиране на електроенергийната сигурност. Все пак в България либерализация при наличие на толкова много договори с гарантирани доходи от преференциални цени е нещо трудно, което можем да си представим. Нека това да бъде цел, но не съм убеден, че точно утре и точно в рамките на една година ще успеем да го постигнем. Освен всичко друго знаете, че сигурността на доставките зависи от вноса на енергия. зависимостта от внос – тук ще дам малко статистика, за да знаят колегите къде се намираме в момента в рамките на Европейския съюз. За страните от Европейския съюз през 2014 г. вносът е 53,4%, тоест страните от Европейския съюз внасят над половината от необходимата им енергия. На този фон България с 34,5% е една от страните – членки на Европейския съюз, със сравнително ниска зависимост от вноса на енергийни ресурси. Както вече казах, въглищата са единственият по-значителен местен изкопаем ресурс. Друг местен ресурс за базова енергия е ядрената. Има, разбира се, и възможност за преминаване на въглищни централи на газ. Варна беше такъв пример, ако нещата се развиваха нормално. Но това ще увеличи зависимостта на страната от вносния природен газ. Все пак на фона на равнищата на зависимост относно повечето страни в Европа това би било възможност за гарантиране на още един източник на базова електроенергия. В тази връзка двата ми допълнителни въпроса са: Какво ще предприеме Министерството на енергетиката по отношение на заетите във въгледобива при така очерталата се перспектива? Пак казваме, че дерогацията не е за вечни времена, все някога ще настъпи и краят на тези ТЕЦ-ове, ако така продължават нещата. При така очерталата се перспектива за закриване на производството на електроенергия от въглища, има ли стратегия? Ако няма, подготвя ли се, или ще оставим над 10 хиляди човека на произвола на съдбата и на капризите на трудовия пазар? Ще се възползваме ли от позицията на ЕВРКОЛ? Между другото ЕВРОКОЛ – за колегите с риск да надхвърля времето, е онази организация, чийто предшественик е Съюзът за стомана и въглища, беше основата на Европейския съюз, да го имате предвид. За неправомерно гласуване по чл. 75 на референтния документ за най-добрите налични техники на горивни инсталации – сега ще Ви предоставя този документ, тази кореспонденция. Сигурно я имате, но все пак. Вторият въпрос: Министерството на енергетиката разглежда ли възможности за изграждане на нови мощности за базова енергия, които да запълнят празнината от въглищни централи, ако правителството не успее да защити ТЕЦ-овете и/или използването на природен газ в производството на електроенергия? И последно, тук имам още нещо, което ще Ви го предоставя за по-нататък. Появила се една нова жалба в България заради 1,3 млрд. евро енергийни субсидии по отношение на

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков, уважаеми господин Генов! Двата допълнителни въпроса, които са малко повече от два, които поставихте, наистина са много важни и много актуални. Разбира се, на първо място ние трябва да мислим, че че най-важната ни задача е как да получим дерогация за максимално дълъг период от време, тъй като имаме и необходимите запаси от въглища, имаме изградени необходимите мощности и тук ние сме категорични, че трябва да мобилизираме целия си потенциал като държава, за да можем наистина да защитим нашата позиция. Не ми се иска да мислим за такъв вариант, който ще се случи. Но така или иначе твърде вероятно е в далечното бъдеще да се стигне до подобна ситуация. В тази връзка е много важно да разработим правилно енергийната стратегия на страната до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Именно по тази причина моето желание и волята на правителството е да обединим усилията си всички ние, всички парламентарно представени политически партии, всички експерти, включително от Министерството на труда и социалната политика, които биха имали много съществена роля в един такъв процес, ако той стане факт след известно време. Така че да мислите и върху такъв един вариант – пак казвам, това е в един много дългосрочен план, но ние сме длъжни да мислим точно в такъв по-дълъг хоризонт. Затова отговорът на такъв един въпрос аз лично не смятам, че ще получим в рамките на енергийната стратегия, която заедно ще разработим и която българският парламент трябва да приеме. По отношение на това дали ще се възползваме от позицията на ЕВРОКОЛ, искам да кажа, че сме запознати с този документ, анализираме го и ще Ви информираме във връзка с позицията по тази тема. По отношение на новите мощности и как правителството вижда възможността да бъдат заместени, пак говорим в дългосрочен план, евентуално за големите горивни инсталации. Този отговор на този толкова наистина важен въпрос отново трябва да намери своя отговор в една енергийна стратегия, разработена от всички нас и приета от българския парламент. Защото знаете, че Законът за енергетиката ясно казва, че енергийната политика на страната се определя от парламента, а енергийната стратегия се изпълнява от Министерския съвет. Така че моят отговор на този въпрос е: мислим върху такава тема, но се надявам да мислим всички заедно, защото това е въпрос, който не касае едно правителство. Това е въпрос, който не може да се реши в един мандат. Това е въпрос, който касае България и ние трябва да мислим

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Няма да скрия, че съм удовлетворен от заявената от Вас готовност правителството на Република България да работи за възможно най-дълго продължаване живота на топлоелектрическите централи, знаейки какво означава това не само като място за работни места, но и въобще като структуроопределящи за нашата икономика. Госпожо Министър, днес ние като страна сме изправени пред огромно предизвикателство да гарантираме не само електроенергийната сигурност на България, а въобще да гарантираме сигурността на енергийните доставки, в това число и газови, и нефтени. Ако днес ние не предприемем правилните действия, ако днес ние като политици не намерим правилните решения и не се обединим около тях, както и Вие казахте, утре следващите поколения няма да ни простят това. Защото енергетиката, както много пъти съм казвал, не е ресторант за бързо хранене, където влизаш импулсивно, поръчваш си нещо и бързо го получаваш. Енергетиката е силно инерционна система и решенията, и действията, които се предприемат днес, имат своите резултати и последствия след десетилетия. Защото днес, ако отново се поддадем на политиканстване, отново загърбим националния си интерес и се снишим, без да направим опит за защитата му, утре България няма да има базови мощности; утре, България ще се превърне в газовия апендицит на Европа, който лесно и безболезнено може да бъде отрязан; утре, вместо да сме един от енергоразпределителните центрове в Европа със стратегическо регионално значение, ще се превърнем в просяк, очакващ някой да му направи подаяние. Вместо да изнасяме, ще внасяме електроенергия; вместо да реализираме енергийни проекти, които да генерират национална и регионална сигурност, ще се превърнем в елемент на нестабилност и за региона, а изхождайки и от предстоящото енергийно обединяване в Европа, и на Европа като цяло. Госпожо Министър, ние не сме наивни. Знаем, че имаме неизгладими политически различия по отношение на доходите на хората и по отношение на ролята на държавата в икономиката, но има и области от национално значение, които трябва да ни обединяват. Една от тези области е националната сигурност, а тя включва в себе си енергийната сигурност и понеже този въпрос надхвърля възможностите на едно питане, понеже този въпрос касае всеки един от нас, официално внасям предложение за разисквания

По този начин, освен нашите виждания и очаквания по проблема за енергийната сигурност, ще имаме възможност да чуем мнението на колегите и от другите парламентарни групи, а Вие ще можете да отговорите на вълнуващите ни въпроси. Нека това бъде първата от много години насам крачка в посока обединяване около национално значимите теми и оправдаване на девиза, под който работи Народното събрание от конституирането си та до днес – „Съединението прави силата“. Благодаря за търпението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви. Господин Ерменков, бяхте изключително конструктивен в говоренето, затова Ви оставих.

е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане, № 754 -05-10, от 17 май 2017 г., от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на енергийната сигурност на България заедно с Проект за решение. Предложението за разискването по питането и Проекта за решение са подписани от 51 народни представители, тоест изпълнено е изискването за предложение на повече от една пета от народните представители. На основание

Преминаваме към следващия въпрос към министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. Той е въпрос от народния представител Васил Миланов Антонов относно участие на български фирми в рехабилитацията на ПАВЕЦ „Чаира“. Заповядайте, господин Антонов.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

това посещение е по силата на Меморандума за сътрудничество, сключен през 2011 г. между НЕК и компанията „Тошиба“. Също заявихте, че в рамките на тази визита са проведени разговори по отношение на няколко обекта, в това число и на ПАВЕЦ „Чаира“. Впоследствие на „Тошиба“ е възложено да се направи анализ и оценка кои компании могат да участват при рехабилитацията, ремонта и поддръжката на турбините на ПАВЕЦ „Чаира“. на 15 ноември 2016 г. е получено писмо от корпорация „Тошиба“ относно препоръките за дружеството – изпълнител на проект „Рехабилитация на турбинно оборудване на Помпена водноелектрическа централа „Чаира“. В него е отбелязана основната молба на компанията – институционните услуги, съгласно § 2, т. 2, том 3 – „Технически спецификации“, да бъдат изключени от обхвата на

на всички видове инсталационни работи – демонтаж, обработка на частите, ремонт, монтаж и пуск на турбинно-генераторното оборудване на ПАВЕЦ “ВАПТЕХ” ЕООД – Плевен е бившият машиностроителен комбинат „Вапцаров“ и по същество той извърши монтажа на турбините във Водноелектрическата централа „Чаира“ през 80-те и 90-те години на миналия век. Уважаема госпожо Министър, кое наложи рехабилитацията на турбинното оборудване на ПАВЕЦ „Чаира“ да бъде възложено на чужда компания, при условие че българската фирма има възможности да извърши същата работа при същото качество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

Европейската банка за възстановяване и развитие е подписано Грантово споразумение № 049 за рехабилитацията на Хидроенергиен комплекс „Белмекен – Сестримо – Чаира“. Проектът се финансира от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на атомни мощности в АЕЦ „Козлодуй“, откъдето се осигуряват 70% от средствата за проекта. Рехабилитацията на турбинното оборудване на ПАВЕЦ „Чаира“ е част от предвидената рехабилитация на централата, включена за финансиране от Споразумението за грант от Европейската банка за възстановяване и развитие. Съгласно Грантовото споразумение се изисква възлагането на дейностите по проекта да става по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, която е администратор на Международен фонд „Козлодуй“.

в обхвата на тръжната процедура, са: доставка на турбинните елементи, демонтажни, монтажни и ремонтни работи, проектиране и изпитание на турбинното оборудване. След стартиране на процедурата „Тошиба“ отказа изпълнението на демонтажни, монтажни и ремонтни работи. В тази връзка в свое писмо „Тошиба“ препоръчва за изпълнител на демонтажните, монтажни и ремонтни работи “ВАПТЕХ”. Следва да се има предвид обаче, че съгласно правилата на финансиращата институция, възлагането на тези дейности би било предмет на отделен открит търг, тъй като тези дейности според правилата на Банката, според аргументите, могат да бъдат извършени от всяка друга компания, с изключение на доставката на турбинни елементи. След консултацията с компания изготви изменена тръжна документация с предмет „доставка на съпътстващи услуги за директно договаряне“, която е одобрена отново от Банката и изпратена на „Тошиба“ за предоставяне на оферта. Компанията е представила оферта, извършена е оценка и поради наличие на съществени несъответствия с изискванията на документацията, търгът е прекратен с одобрение на Европейската банка за възстановяване и развитие от 8 юни 2017 г. Това, което предстои към настоящия момент, е да се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

Самата компания „Тошиба“ предлага изпълнител да бъде „ВАПТЕХ“ – Плевен, а работите, които се възлагат по турбината, се възлагат на чужда компания. Или какво става? – С европейски пари по Фонд „Козлодуй“, които са

продава и монтира турбини в много точки в света. В перспектива също ще следя как ще се проведат процедурите по възлагането на

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Антонов, много се радвам, че проявявате загриженост към тази изключително важна тема. Бих искала обаче да внеса няколко уточнения. Първо, основна загриженост и защита на финансовите интереси на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг като цяло сме оказвали ние, Българският енергиен холдинг, Министерство на енергетиката и Националната електрическа компания. За да се стигне до преработка на тръжната документация, до прекратяване на процедурата, тук решаващата роля има възложителят, който е Националната електрическа компания, която, анализирайки офертата, установява, че не отговаря на съответните изисквания, които е поставил Искам да внеса следното уточнение. „Тошиба“ не определя „ВАПТЕХ“ като изпълнител по отношение на доставката на турбинните елементи. „Тошиба“ казва: „ВАПТЕХ“ би могъл да извърши демонтажните и монтажни дейности“, така че откритият търг, който ще се проведе сега,

Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Валентина Александрова Найденова и Милко Недялков Недялков относно спиране на процедурата за предоставяне на концесия. Заповядайте, госпожо Найденова. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! С решение № 430 от 30 май 2012 г. Министерският съвет е разрешил предоставяне на концесия за срок от 35 години

доклада за ОВОС по инвестиционното предложение са допуснати нарушения на нормативните уредби, което е видно от становището на изпълнителния директор на ВиК АД, град Ловеч, директора на Басейнова дирекция, Дунавски район, на Министерство на околната среда и водите, както и други нарушения и несъответствия, за които са сезирани още: народните представители от Единадесети Ловешки многомандатен район, областният управител на област Ловеч, министърът на околната среда и водите и омбудсманът на Република България, в резултат на което се очаква спиране на разглеждането на доклада за оценка за въздействие върху околната среда. Уважаема госпожо Министър, нашият въпрос към Вас е: с оглед на горепосоченото ще предприемете ли незабавни мерки за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия? Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова, уважаеми господин Недялков! Както Вие правилно посочвате във Вашия въпрос, концесията за добив на подземни богатства, скално-облицовъчни материали, варовици от находище „Ъглен“, община Луковит, област Ловеч е предоставена с Решение № 430 на Министерския съвет от месец май 2012 г. за срок от 35 години. Определеният за концесионер „БН Консулт инженеринг“ ООД, град София е титуляр на удостоверение за търговско откритие, издадено през 2008 г. от Министерството на околната среда и водите. В изпълнение на цитираното решение на Министерския съвет през 2012 г. са проведени преговори по проекта на концесионен договор с определеното за концесионер търговско дружество, но същото не е изразило окончателно становище по предложения му проект. В края на 2015 г. на основание § 30, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства определеното за концесионер търговско дружество е потвърдило интереса си от сключване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Ъглен“. Предвид потвърдения интерес преговорите по проекта са продължени и през 2016 г., но определеното за концесионер търговско дружество не е изразило окончателно становище, поради което до момента не е сключен концесионен договор за добив на подземни богатства от посоченото находище. Действащата нормативна уредба не съдържа разпоредби, регламентиращи преклузивен срок, в рамките на който следва да се сключи концесионният договор. След като избраното за концесионер търговско дружество е потвърдило интерес от сключване на договор за предоставяне на концесия, то за него – за дружеството, няма нормативно определен срок за сключване на концесионен договор. Както стана известно миналата седмица, Министерството на околната среда и водите излезе със становище, че ще разпореди на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен, да спре разглеждането на доклада по оценка за въздействие върху околната среда за инвестиционно намерение за разкриване на кариера за добив на варовици и скално-облицовъчни материали. Разглеждането на доклада по ОВОС се прекратява, докато ВиК-Ловеч не извърши хидрогеоложко проучване, с което да се определят зоните за сигурност около карстовите извори в района на селото и да се види дали кариерата попада в техния обхват. дружество процедура по ОВОС приключи с влязло в сила решение на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, че не се одобрява посоченото инвестиционно намерение, то ще бъдат налице предпоставките за иницииране на процедура за отмяна на Решение № 430 на Министерския съвет от май 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от посоченото находище. Благодаря Ви за вниманието. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! благодаря Ви за точния отговор. Това наистина е така. Проблемът е предизвикан от недоволството на хората в селото и ние трябва да го заявим от тази трибуна. Неслучайно те се страхуват за три основни неща. Първо, за загубата на вода от осъществяването на концесията. Освен двата извора в село Ъглен, в близост до 300-декаровата находка за концесия се намират още осем извора, които захранват с вода още две села в региона. Може би беше слабост, че по време на процедурата за прилагането на ОВОС-а хората от селото не бяха добре информирани. Неслучайно те се страхуват също така от промяна на екологичната обстановка в района в един много красив карстов регион на България, какъвто е около село Ъглен. И третото, те те считат, че с тази концесия може да бъде нарушена пътната инфраструктура и особено двата моста, които не са предвидени за такива натоварвания в бъдеще. Това са сериозни мотиви. Мисля, че в действията, предприети от министъра на околната среда, ще бъдат доуточнени по-нататъшните стъпки. Преди седмица Общинският съвет в Луковит с пълно мнозинство от всички политически сили прие решение за провеждане на местно допитване.

да бъдат съгласувани. Прозрачността при вземането на такива решения води до съгласуване на различните интереси – общинските, местните, държавните интереси и интересите на бизнеса.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Недялков, аз ще си позволя да се съглася с Вас, защото най-важен е животът и здравето на хората. Когато има притеснение или има рискове за живота и здравето на хората, мисля, че няма никакво друго решение, което да можем да предприемем, освен да направим всичко, което е необходимо, така че компетентните институции да бъдат на местата си, да направят съответните проверки и да се вземе най-доброто и най-правилно решение. Както Вие споменахте, хубаво е всичко това, което се случва по отношение на предоставянето на концесии, да се съгласува със съответните институции. Да, и Законът за подземните богатства е разписал много точно кои са тези компетентни институции. Ние проверихме и при вземането на това решение е спазена цялата законова процедура по отношение на съгласуване, по отношение на становища. Цялата законова процедура е спазена, но ако Регионалната инспекция по околната среда и водите излезе с отрицателен доклад, то тогава ще бъде налице основание за правене правене на предложение пред Министерския съвет това решение да бъде отменено. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Преминаваме към четвърти въпрос. Той е от народния представител Иво Ангелов Христов относно ТЕЦ „АЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД. Заповядайте, господин Христов. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Темата за двете американски централи, собственици на ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 в Гълъбово, винаги предизвиква обществен интерес, но тя беше отново повдигната в началото на месец април тази година с поредното увеличение на цената на природния газ от КЕВР. В публичното пространство се заговори, че в края на 2016 г. българската делегация на правителството в оставка е провела среща с представители на споменатите компании в Брюксел. Твърди се, че тази среща се е състояла с посредничеството на Европейската комисия, която преди година е обявила устно договорите с двете компании за неправомерна държавна помощ. За срещата няма никаква официална информация от българска страна. Твърди се също, че това е така, защото на тази среща българската делегация не е отстояла българските интереси. Припомням, че на 10 юни 2016 г. депутатите от Временната анкетна комисия към Четиридесет и третото народно събрание за анализ на енергетиката заявиха категорично, че договорите с така наречените „американски“ централи ЕС Гълъбово“ и „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД, представляват държавна помощ в разрез с европейските правила. Дългосрочните преференциални договори за изкупуване на електроенергия поставят двете централи в по-изгодно икономическо положение спрямо останалите участници на пазара – както съществуващи, така и бъдещи. Те гарантират висока възвращаемост на инвестициите и прехвърляне на всички рискове към Националната моят въпрос е следният: имало ли е такава среща в Брюксел? Защо българската страна не е настояла досега Европейската комисия да се произнесе с писмено становище за неправомерна държавна помощ? И какви стъпки ще предприемете, за да отговорите на обществените очаквания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

Процедурата е открита във връзка с жалба на бившата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране до Европейската комисия относно неспазване на правото на Европейския съюз и по-конкретно чл. 107 до 109

да представлява неправомерна държавна помощ за производителите по дългосрочните договори, което я прави несъвместима с вътрешния пазар. На основание решение на Министерския съвет по т.

които са едни от най-престижните и най-добрите адвокатски кантори, които да предоставят съвети на държавата по международно инвестиционно право и правото на Европейския съюз във връзка с преуреждане на отношенията с „АЙ Марица изток 1“ и „КонтурГлобал Марица изток 3“ по сключените договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия с тези дружества. На 20 януари 2017 г. в Брюксел в рамките на предварителната проверка от страна на Комисията съюз е проведена работна среща между Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия и български държавни органи и дружества, които имат отношение по съответната процедура. По време на срещата българската страна предостави исканата от Главна дирекция „Конкуренция“ информация, както и обяснения. След започването на процедурата е имало и други подобни работни срещи с технически характер. Такива ще има и в бъдеще, тъй като процедурата пред Европейската комисия не е приключила. В провежданите срещи от българска страна са участвали представители на Министерството на финансите и Министерство на енергетиката, представители на Българския енергиен холдинг и Националната електрическа компания, адвокатите на България, наети от Министерството на финансите. Всички те са участвали в рамките на образуваната процедура пред Европейската комисия, а не като част от правителствена делегация. Актовете по приключването на процедурата подлежат на оповестяване в съответствие с предвидените в чл. 32 от Регламент 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагане на чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Предоставената от страните информация и информацията за хода на процедурата имат конфиденциален характер.

Госпожо Председател, колеги! Уважаема госпожо Министър, предполагам, че за всеки в тази зала е ясно, че това е единственият начин България да излезе от тази ситуация с европейски средства в рамките на европейското правово поле и защитавайки българския национален интерес. Ясно е, че договорът, сключен с двете така наречени „американски“ централи, освен че е европейски неправомерен, той е в крещящо нарушение на националните интереси. Това безобразие трае вече повече от 15 години и

Благодаря, уважаеми господин Христов. За дуплика – госпожо Министър, заповядайте. Благодаря Ви. Уважаеми господин Христов, хубаво е това, че се интересувате от развитието на събитията. Ние също се интересуваме, и то много сериозно. Неслучайно едно от първите действия, които бяха предприети в рамките на предишния управленски мандат на премиера Борисов, беше именно да стартираме по най-бързия начин преговори с двете американски централи, така че да постигнем намаление на цената. След няколкомесечни преговори успяхме да договорим намаление на цената за разполагаемост, съответно с 14 или 15%. Имайте предвид, че това са договори, които са подготвени перфектно – там опция за намаляване на цени не съществува. Може би е добре да спомена, че такава загриженост е трябвало да има преди 10 – 11 г., когато са подписвани няколко на брой споразумения към тези договори. По отношение на EIS те са девет, по отношение на „КонтурГлобал“ са В тези споразумения през 2005 г. са договорени условия, свързани с предоставянето на гаранция от страна на държавата, условия, свързани с учредяване на особен залог върху вземанията. Всички тези действия допълнително утежняват ситуацията към настоящия момент. Но трябва да бъде ясно и нещо друго. Двете американски централи представляват основна базова мощност за българската енергийна система. Без тези мощности българската енергийна система няма как да функционира нормално, особено през зимата. Нека да си припомним какви тежки дни преживяхме през зимата на тази година. Другото много важно нещо, което трябва да се знае. Когато някой иска много бързо да се случат нещата и договорите да бъдат прекратени – да, това може да се случи, но в тях е предвидена неустойка, която по двата договора общо е близо три милиарда. Това също трябва да се има предвид. Използвам случая да Ви уверя, че правителството работи в максимална степен и нашата цел е да защитим интересите си. От друга страна, трябва да се гарантира и сигурността на доставките на електрическа енергия, така че търсим защитаващо нашите интереси решение и съответно финалното решение ще бъде на Европейската комисия. Но за това има специален ред и процедура, която трябва да се спази. Благодаря Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Преминаваме към последния въпрос към министъра на енергетиката. Въпрос от народния представител Иво Ангелов Христов относно напрежение в НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ – град Пловдив. Господин Христов, заповядайте да развиете въпроса си. Госпожо Председател, колеги! Уважаема госпожо Министър, в приемната ми в град Пловдив постъпи сигнал за методите на управление и кадруване на управителя на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ – град Пловдив, инж. Веселин Маневски. Убеден съм, че подобен сигнал е адресиран и до Вас, защото напоследък недоволството на служителите ескалира – те протестираха много остро и открито дори в София, пред сградата на НЕК. Техните настоявания са Ви известни, тъй като Вие вече поехте ангажимент да направите обстоятелствена проверка на случая. В медиите бяха публикувани смущаващи факти за реализираните от инж. Маневски назначения, които не покриват изискванията за образование или компетентност за заемане на съответните длъжности. Не считам за нужно да ги изреждам поименно, защото тази информация също е налична, включително и при Вас. Информиран съм също така, че сте поели ангажимент да решите адекватно проблемите, които създават напрежение в колектива във въпросното Предприятие. Предстои изпълнение на мащабни проекти от НЕК ЕАД – за да бъдат осъществени те качествено, конфликтът между служителите и управителя на Предприятието трябва да бъде преодолян. Уважаема госпожо Министър, колко проверки сте направили до момента във връзка с оплаквания на служители срещу управленските методи и кадровата политика на управителя инж. Маневски? Какви действия ще предприемете, за да се реши най-сетне този конфликт? Ще удовлетворите ли претенциите на служителите, които в подписка настояват за отстраняването му с ясни мотиви, че действията на управителя влошават трудовия климат и резултатите на Предприятието? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Христов. За отговор – министърът на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. Заповядайте, госпожо Министър.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 Във връзка със създалото се през последните месеци напрежение в Предприятието, в началото на месец май поканих на среща в Министерството на енергетиката двете страни в конфликта, съответно господин Маневски и господин Драгомир Димитров. Целта на проведената среща беше да се изяснят причините за възникналото напрежение и да се достигне до консенсус около възможностите за неговото разрешаване. Независимо от проведения разговор и изложените от двете страни позиции, не беше намерено решение за изход от така създалата се ситуация. Както Вие отбелязахте, със заповед от февруари тази година на изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг е назначена проверка от отдел „Инспекторат“ и е представен доклад по темата. След като се запознах с доклада на Инспектората на Българския енергиен холдинг, установих, че голяма част от констатациите в него и твърденията не са подкрепени със съответните доказателства. Когато се излагат определени твърдения, че се нарушава нормативната уредба във връзка с определяне определяне на възнагражденията, във връзка с изплащане на извънреден труд, във връзка с допълнително материално стимулиране, трябва да се позовем задължително на съответната нормативна уредба. Тъй като в доклада на Инспектората на Българския енергиен холдинг аз не намерих доказателства за тези твърдени констатации, разпоредих да бъде извършена нова проверка, която включва експерти от Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг и от Националната електрическа компания, които на място извършиха детайлна проверка съобразно нормативната уредба. съобразно нормативната уредба. Резултатите от тази проверка ми бяха предоставени. Това, което колегите установиха, е, че не е налице нарушение на нормативната уредба, свързана с определяне на трудовите възнаграждения, не е налице нарушение, свързано с изплащането на извънредния труд. По-скоро претенциите на колегите са, че има положен такъв извънреден труд и той не е изплатен, но Кодексът на труда и нормативната уредба ясно уреждат как как се полага и какво трябва да е налице, за да има такъв извънреден труд, а все пак и какви лимити може да има полагането на извънреден труд от определена категория служители. Така че тези твърдения за нарушения на нормативната уредба не бяха потвърдени. Безспорно това, което се установи, е, че в Предприятие ВЕЦ – Пловдив, е създадено напрежение и е нарушен нормалният микроклимат. Поради тази Поради тази причина господин Маневски, като – смея да твърдя – достоен и отговорен човек, депозира своята оставка и съответно изпълнителният директор на НЕК я прие. Към този момент ситуацията е такава. Много се надявам надявам в създалата се ситуация да няма някакви политически елементи, защото, честно да си призная, в разговорите, които проведох, усетих нотки на на укор към господин Маневски, че бил назначавал колеги, които имали определени пристрастия към определена политическа сила, и други неща. Смятам, че не е работа на хората, които са там, да се занимават с кадруването. Тяхната работа е да работят, защото са в предприятие, което има структуроопределяща роля в българската енергийна система.

Днес е щастлив ден за българската демокрация. Още не съм задал въпроса и резултатите вече са налице, което означава увеличаване на коефициента на полезно действие на парламентарния контрол.

Уважаеми господин Христов! За Вас може да е „щастлив ден за българската демокрация“, но аз смятам, че това е това е ден, в който един достоен човек от сектор „Енергетика“ в името на това Предприятието да се успокои, да работи нормално, подаде своята оставка. Искам отново да подчертая, че нарушения не са установени. Когато някой има претенция, че в едно предприятие всички трябва да получават равни заплати, защото заемат една и съща длъжност, смятате ли, че това е демократично? Аз смятам, че не е демократично. То ни връща назад в едни други времена, в които всички получавахме едни и същи възнаграждения, независимо от това кой с какъв потенциал разполага. Някои колеги смятаха това за нарушение, но това не може да бъде нарушение. Не може да бъде нарушение и когато си отишъл на работа, да твърдиш, че си положил извънреден труд, без да е спазена законовата процедура. За да е налице извънреден труд, трябва да е налице заповед на работодателя, в която той ясно да каже кой в кой момент каква дейност трябва да извърши и в какъв срок трябва да докладва. Искам отново да кажа, че това е ден, в който един достоен човек подаде своята оставка в името на това Предприятието, което е от структуроопределящо значение за българската енергетика, да работи нормално и спокойно. Надявам се тези, които са в Предприятието, и онези, които имаха основни претенции, също толкова отговорно да вършат своята работа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър! Да благодарим за участието в днешния парламентарен контрол на министъра на енергетиката – госпожа Теменужка Петкова. Преминаваме към въпроси към министъра на туризма Николина Ангелкова. Първият въпрос е от народните представители Красимир Христов Янков и Даниел Петков Йорданов относно плажа „Болата“. Заповядайте, господин Йорданов. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! В северната част на българското Черноморие край село Българево, община Каварна, се намира местността „Болата“, разположена в едноименния залив, и част от резерват „Калиакра“. В подножието на скалните брегове се намира пясъчен плаж, който е с естествен произход. „Болата“ е единственият резерват в България, включващ акватория морска площ. Заливът „Болата“ е част от Клуб „Най-красивите заливи в света“. Известен е с висока посещаемост от местни почиващи, чуждестранни туристи, любители на черноморския риболов, както и като място за гмуркане. Факт е, че вече сме в активен туристически сезон и по данни на браншовите организации се очаква той да бъде много добър, а това от своя страна предполага и голямата му посещаемост. Към момента плажът е с ограничен достъп за ползване. В тази връзка, нашият въпрос към Вас, госпожо Министър, е следният: какви мерки предприема Министерството на туризма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

Към настоящия момент морски плаж „Болата“ не е предоставен на концесия или отдаден под наем и със заповед от министъра на туризма от 31 март 2017 г. същият е включен в списъка на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2017 Съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), след като морският плаж е обявен за неохраняем, областният управител може да предложи за одобрение на министъра на туризма схема за обезпечаване с водноспасителна дейност през съответния летен сезон, кметът на община Каварна следва да осъществява почистването му. За тези плажове Министерството на туризма превежда средства от събраните суми от предоставените на концесия и отдадени под наем морски плажове, намиращи се на съответната територия, както следва: 10% към бюджета на областните управители и 50% към общините, за да извършват тези дейности. Към момента пешеходният достъп до морския плаж „Болата“ се осъществява чрез преминаване през резерват „Калиакра“, а пясъчната ивица и заливът са част от защитена зона „Комплекс Калиакра“ по Натура 2000. Условията и редът за преминаване през резервата се регулират със Закона за защитените територии. Съгласно разпоредбите на този Закон, Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи провеждат и осъществяват управлението и контрола в защитените територии, като възлагат и дейностите по поддържане и възстановяване – възлагане на туристически дейности, охрана и контрол в горите, земите и водните площи в защитените територии, които са изключителна държавна собственост. В тази връзка споделям Вашата теза, че е необходимо общината да предприеме специални мерки, за да бъде ограничен достъпът на автомобили до защитените зони, тъй като съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗУЧК, обектите за транспортна връзка и за пешеходно и велосипедно движение се определят с подробен устройствен план за съответната територия на общината. На 1 юни, съвместно с министър Димов, осъществихме съвместна проверка на място, заедно с регионалните екипи на МОСВ. По време на инспекцията не бяха открити нарушения на територията на пясъчната ивица, но достъпът на автомобили до плажа не е допустим. Министерството на околната среда и водите ще осъществяват контрол през целия активен сезон дали всички законови изисквания се спазват, включително за местата за паркинг и достъпа на рибарите. Дефинираният от Вас ограничен достъп е по отношение на автомобилите и е с цел единствено да се предотврати замърсяването на плажа. Затова още по време на проверката, осъществена на 1 юни 2017 г., представителите на община Каварна изразиха принципно съгласие за обособяване на място за паркиране извън територията на плажа и сме в процес на очакване на информация от кмета на община Каварна за по-нататъшните предприети действия и индентифициране на

посещения и запознаване с фактическата обстановка, но ние очакваме от Вас като министър на туризма да преминете през целия път, който е необходим, за да ползват гостите на община Каварна и самите жители от общината това прекрасно място – плаж „Болата“. Очакваме от Вас областният управител да предприеме конкретни действия, за да изпълни своя ангажимент за обезпечаване на сигурността. Разбира се, по Ваши методически указания кметът на общината ще трябва да обезпечи и осигури достъпа през резервата и конкретното място за спиране на автомобили. Въпросът ми е: как в кратки срокове самият плаж ще бъде достъпен и ще е възможно да има туристи, които да се възползват от самото място и плажна ивица? Прехвърлянето от Ваша страна на отговорността на общината и кмета на община Каварна, не мисля, че Ви освобождава от Вашите ангажименти като министър на туризма. Правителството на Бойко Борисов, в което Вие сте част с конкретни ангажименти, включва и ангажимента на областния управител. управител. Моля да ни отговорите в какви срокове ще бъдат отстранени всички пречки по отношение на възможността да има плажуващи? Какъв е срокът, който според Вас трябва да се постави и на общината, и на областния управител, тъй като вече активният сезон е започнал? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Янков. За отговор – министърът на туризма, госпожа Ангелкова. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин И към момента няма проблем. Тези, които искат да плажуват, да го правят на плаж „Болата“, защото достъпът не е ограничен, както казах, и пешеходният, и за съжаление, автомобилният. Това, което ние сме предприели като стъпки, се надявам в рамките на 10 дни – такъв е срокът, който сме дали на съответните и кмет, и областен управител да ни отговорят, защото това са техни правомощия, които са вписани в Закона – да ограничим достъпа на автомобили, предвид специфичния статут на плаж „Болата“, който се намира в резервата. И в момента няма никакъв проблем хората, които искат да плажуват, да го правят. Плажът е чист, могат

от народния представител Миглена Дойкова Александрова, относно мерки за осигуряване на охраната и безопасността на туристите по Черноморието. Заповядайте, госпожо Александрова! Благодаря, госпожо Председател! Уважаема госпожо Министър, летният туристически сезон е в разгара си, морските ни курорти са пълни, а тази година се очаква ръст на туристите по морския бряг. Със сезона на почивките, за съжаление, започват и инцидентите. Туристите често стават обект на обири и побои, не са малко и случаите на тежки криминални прояви. В тази връзка моля да ми отговорите какви мерки за охрана ще се предприемат по Черноморието, за да не се допускат такива инциденти като миналогодишния, завършил с престрелка в Слънчев бряг? Какви мерки ще се вземат срещу джебчийките, които летния сезон се концентрират в курортите? Искам да направя едно уточнение, ако ми позволите. Когато писах този въпрос, не се беше случил инцидентът с българската камериерка и шведа, който я ритна, в Слънчев бряг. Така че, ако е удобно, да ми отговорите как ще се погрижите и за безопасността на хората, които работят в туристическия бранш по морето? Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Александрова, осигуряването на сигурността на туристите, които посещават дадена дестинация, е приоритет в политиката, която води Министерството на туризма, особено предвид цялостната международна обстановка. В този смисъл за нас е важно присъствието на служители на МВР в курортите, чието наличие безспорно засилва чувството за сигурност и спокойствие на туристите. Още в първите дни от сформирането на кабинета Министерството на туризма проведе срещи по места с контролните органи, в това число и с тези на МВР. На база на изготвения план за дейността на МВР по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, и осигуряване на пожарната безопасност в курортните комплекси и туристическите райони ще продължи работата на Междуведомствения координационен център, в който участват представители на НАП и други структури, както и на Министерството на туризма, за контрол над незаконната търговия и противодействието на контрабандата на акцизни стоки. Поетапно ще бъдат командировани общо 946 държавни служители с полицейски правомощия, в това число служители от „Охранителна полиция“, „Криминална полиция“, „Икономическа полиция“ и разследващи полицаи в помощ на Областната дирекция на МВР – Бургас, 785 служители; в помощ на Областна дирекция на МВР – Варна, 111 служители; в помощ на Областна дирекция на МВР – Добрич, 50 служители. Ще продължи работата и на съвместните наряди с полицейски служители от държавите – членки на Европейския съюз, като тяхната дейност е с фокус: сигурност на чуждестранните туристи. В случай на извършено престъпление спрямо чужд гражданин през този летен сезон ще бъде създадена организация за прилагане на облекчена процедура при издаване на удостоверителни документи и монтиране на пос терминали. Утвърдени са и типови бланки за приемо-предаване на съобщения за престъпления,

свързани с информационно обезпечаване на чуждите туристи и улесняване на езиковата комуникация, безпрепятствен и бърз достъп на представители на консулските служби, осъществяване на целенасочен контрол... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Министър, само за минутка. Моля, колеги, по-бързо заемете местата си, пречите на работата. заповядайте, госпожо Министър. Изготвени са планове за взаимодействие със службите за сигурност на летищните оператори, засилен е информационният обмен между органите на МВР, Главна дирекция „Гранична полиция“, от една страна, туристическите агенции и авиопревозвачите, от друга страна, с цел получаване на предварителна информация за пристигащи и заминаващи пътници от рискови дестинации и националности. Имаме уверението на колегите от МВР, че при необходимост съществува готовност да бъдат командировани допълнително служители и техника на международните летища. Смятаме, че всички тези дейности кореспондират с основните приоритети на Министерството на туризма и че наличието на служители на МВР по места е един от начините, чрез които ще успеем да убедим

Благодаря, госпожо Председател. Благодаря, госпожо Министър, мерките, които сте взели, звучат наистина добре. Силно се надявам те да дадат резултат за сигурността на туристите и за сигурността на работещите по курортите българи. За съжаление, в последните години, се наложи мнението, че България

заповядайте, госпожо Министър. мисля, че откакто Министерството на туризма се създаде, работим целенасочено за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация. Приоритет на правителството на Бойко Борисов е именно сигурността и безопасността, особено на всички туристи. Това се вижда от резултатите, които имаме миналата година, с ръст от над 16% или това са над 8 млн. 200 хил. чуждестранни туристи. Не смятам, че България е утвърдена и се познава само и единствено като евтина дестинация. Всъщност това не е и целта на Министерството. България има възможност да предлага всички видове туристически продукти.

затова още от сега искам да поставим няколко въпроса. Държавният бюджет не е счетоводство от приходи и разходи. Държавният бюджет е най-висша форма на правене на политика. Досега многократно сме поставяли въпроса, обръщали ли сме внимание на факта, че умишлено занижавате приходната част, за да се реализират излишъци по две причини. Първата е пиарска и я оставяме настрана – да се похвалите, че имате излишъци. Втората обаче е важна. Бих искала да обърна внимание на нея по-сериозно. Този излишък се разпределя не както е определила Конституцията – през Закона за държавния бюджет, а еднолично, с решение на премиера и с постановление на Министерския съвет, тоест субективно. Днес в конкретния случай ще говоря за преразпределение към местната власт, защото миналата седмица „БСП за България“ се срещнахме на национална среща с кметове, издигнати от нас и избрани в общините си. Днес говоря от тяхно име. Тъй като са издигнати пряко от жителите на тези общини, говоря от името на тези хора. Уважаеми колеги, всеки от нас има право на собствено мнение, но нямаме право на собствени факти, а фактите са: още през месец август 2016 г. 43 общини получават с решение на Министерския съвет 27 млн. лв.

Не сме против да се финансират общините, те не са дофинансирани. Против начина сме, по който го правите. Вместо да внесете актуализация на бюджета и тук, в парламента да решим как се финансират общините, Вие го правите еднолично – от премиера Борисов, и то по политически начин, предимно към общини, управлявани от ГЕРБ. Поощрявате удобните и наказвате неудобните кметове, а чрез тях и хората, които живеят в тези общини. Разделяте българските граждани по користен, партиен и лобистки принцип. Отново – понеже ще говорим за бюджет, ще поставим още един проблем. Предупреждаваме Ви в 2018 г. да спрете с порочната практика да прехвърляте на местната власт, на общините задължения, без да предвиждате финансиране за това. През последните две години, колеги, направихме анализ. Със 100 подзаконови нормативни актове – 100 на брой, сте прехвърлили на местната власт задължения, без да им осигурите финанси за това! Ще дам само два конкретни примера. Прехвърлихте им незаконното строителство, а ДНСК си остана тук, в София с бюджета, с щата. Задълженията отидоха към общините. Прехвърлихте им професионалните гимназии, без бюджет. Част от тях ще бъдат закрити, защото кметовете не могат да се справят. Тоест правителството задържа за себе си парите и правата, а прехвърля на общините само задълженията, без да ги осигури. Големите общини ще се справят, но средните и малките не успяват. Те трупат задължения, влошава се услугата към населението, закриват се общински болници, страдат общински училища. Говорим напоследък много за Европа на две скорости, а на колко скорости живее България? Вижте големите градове и малките населени места, които все повече и повече обезлюдяват. Министърът на регионалното развитие се е превърнал в министър на магистралите, но нямате политика по регионите и как да започнем да преодоляваме тези различия. Обратното, чрез тази политика, която провеждате през бюджета, утвърждавате различия. Животът не е само в нашите кабинети и на жълтите павета. Животът е там, където нямат болница, нямат училище, нямат работа и наистина живеем в две Българии – нашата, на политиците, луксозната, и онази, която е истинската. Загърбвайки другата, истинската, трети проблем поставям – загърбвате истинската, и министрите Ви оказват безпрецедентен незаконен натиск върху кметове. Ще дам пример.

Какво искате от едно печелившо общинско дружество ВиК, например – Троян, където хората са решили, че то ще работи като общинско, включително и Вашите съветници? Между другото, и Вашите съветници – от ГЕРБ, решение. Водата е на ниска цена, дружеството печели. Натискате ги да влязат във ВиК- асоциацията, за да поемат загубата на други губещи дружества, в резултат на което цената на водата ще се качи в пъти, и отгоре на всичко им казвате: „Ако не го направите, няма да Ви дадем пари по други програми“. На какво основание? Откъде-накъде? Освен заради рекета, натиска и начина, по който управлявате държавата, никакво друго основание нямате. Водите напълно сбъркана политика по отношение на местната власт, и то умишлено. И това се корени в две неща – в Закона за бюджета и в Закона за публичните финанси. В Закона за бюджета, в който предвиждате по-малко приходи, за да можете после да си разходвате за Ваши кметове, субективно, за Ваши фирми и така нататък, поради което настояваме за актуализация на бюджета в тази зала. Това е парламентарна република. Бюджетните средства се разпределят в парламента, а не субективно, от един човек в държавата. Не сме премиерска република и искаме да се внесе актуализация на бюджета. беше? Как беше?! КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Защо тогава миналата седмица взимате 400 млн. лв. кредит за съфинансиране по оперативни програми? Защо задлъжнявате България, след като имате велик излишък? Внесете го тук този бюджет и да видим какво се случва – има ли го излишъка, няма ли го, защо вземате нови кредити и така нататък. Втората причина за това състояние е Законът за публичните финанси, където Вие с изменение допуснахте отношенията държава – общини или изпълнителна и местна власт, да се уреждат през Закона за публичните финанси с акт на Министерски съвет. Това противоречи на Глава седма от Конституцията „Местна власт“, поради което вторият акт, който днес предприемаме след исканата актуализация на бюджета, е тази жалба до Конституционния съд. Събрали сме подписи. От „БСП за България“ предприемаме крайната мярка искаме отмяна на този член от Закона за публичните финанси, който си приехте и който Ви дава възможност да изопачавате бюджетната и финансовата политика на страната в тяснопартиен, користен и лобистки интерес. Отиваме в Конституционния съд! Благодаря. Благодаря, госпожо Нинова. Преминаваме към питане към министъра на образованието и науката от народния представител Манол Генов Генов относно политиката на Министерството относно искания на общини за съгласие промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост. Заповядайте, господин Генов. Благодаря, госпожо Председателстваща. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, моето питане е относно политиката на Министерството на образованието по искания на общини за съгласие за промяна на предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост. Уважаеми господин Министър, през последното десетилетие демографски аргументи, управленски решения станаха причина страната ни да преживее вълна от закриване на училища – по села, по по-малки градове. Вина да се допусне това има Министерството на образованието и науката и държавата като цяло. Бе допуснат и очевиден хаос в нормативните регламенти: как могат, кой дава разрешение тези пустеещи сгради бързо да сменят своята функционалност и да станат отново полезни с промяна на предназначението им? Загубите от тези управленски решения и тази управленска небрежност само за последните години възлиза на милиони, може би десетки милиони левове. Общините не са в състояние да стопанисват, да поддържат тези необитаеми имоти, държавата упорито връзва ръцете им да си реализират инвестиционни намерения за ново използване и нов начин на живот в тези сгради. Уважаеми господин Министър, моето питане е свързано с това: какви реални стъпки ще предприеме управляваното от Вас Министерство, какво трябва да се случи, каква нова политика ще предприеме Министерството? Не продължавайте приемствеността, която съществуваше досега, независимо кой, кога и как е управлявал ако поемете такъв ангажимент, в какви срокове той ще бъде реализиран? Аз Ви моля, господин Министър, нека да спрем разрушителните действия. Този процес е разрушителен. Тези сгради, ако не се либерализира режимът и съгласието от страна на Министерството за промяна на предназначението им, просто ще рухнат.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, във връзка с първия въпрос за действията, които биха могли да се предприемат от страна на Министерството на образованието и науката, за да бъде дадена възможност на общините да стартират процедури за промяна на предназначението и ползването на сградите на закритите и преобразувани училища, необходимостта от която е отпаднала, Ви информирам. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията министърът на образованието и науката изразява писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или част от сграда – обект на образованието и науката или за изменение на подробни устройствени планове и за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката. От друга страна отмененият Закон за народната просвета значително лимитираше възможността за разпореждане с имоти или части от тях, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни или общински училища, детски градини и обслужващи звена, като поставяше ограничение материалната база да се използва само за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности. Новият Закон за предучилищното и училищното образование повтаря възприетото в отменения Закон за народната просвета правило, че имотите, освободени в резултат на закриване и преобразуване на държавни и общински училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие се използват за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности, но предвижда изключения за ползването им и за други дейности в случаи, че едновременно са изпълнени следните условия: в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности, налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности на общината и населеното място е с население под пет хиляди души. В отговор на втория Ви въпрос относно посочване на конкретни срокове за предприемане на ясни действия, насочени към това да се спре разрушителният процес на сградите на закритите или преобразувани училища, следва да имаме предвид, че такива вече са предприети с чл. 305, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Цитираната норма значително разширява съществуващото досега ограничение – освободената материална база, за която няма обществена потребност за ползването й, да може да се използва и за други дейности освен изброените. Законодателят е предвидил едно на практика ново правомощие на министъра на образованието и науката: изразяване на становище, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности на общината. В Министерството на образованието и науката е определена Комисия за разглеждане на постъпилите предложения. Министърът на образованието и науката изразява становище след експертен анализ. Поради изложеното считам, че нова промяна на нормативната уредба не се налага, нова промяна на нормативната уредба не се налага, тъй като с възприетото разрешение се постига баланс между частния интерес и интереса на обществото. Това всъщност, за което Вие говорите, е намерило решение в Закона за предучилищното и училищното образование. Аз присъствах на обсъждането в Комисията на тези текстове. Наистина целта беше да се намери баланс, и от една страна да не се създават стимули за самоцелно закриване на училища с оглед използването на имотите им за частни интереси, от друга страна – там, където има имоти, освободени в резултат на закриването и преобразуването, и където е ясно, че демографските процеси са необратими и няма вероятност да се открие училище, да могат да се използват и за всякакви други цели. Този баланс беше намерен с

предимно в околностите на някои големи градове и в по-малки населени места, чието население се увеличава и затова е предвидено становището на министъра на образованието и на съответното регионално управление по образованието. Считаме, че по този начин е направен балансът. Що се отнася до моя ангажимент, мога да Ви уверя, че във всеки случай, когато постъпи такова предложение в Министерството и отговаря на условията, ще дам положителна резолюция, когато има становище, разбира се, на комисията. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Генов, заповядайте за два уточняващи въпроса.

освободен от предназначението му. Имате доста стаж в Министерството на образованието – от около месец сте министър. Искам да Ви попитам: Вие като министър ще посетите ли поне едно населено място в някое село или град, за да видите наистина призрачния вид на такава сграда? Тези сгради, господин Министър, са голямо бреме за общините. Те трябва да бъдат пазени,

ако все още са останали такива. Наистина имате подкрепата, ако трябват и законодателни решения, мисля, че всички колеги от всички групи ще се съгласят с това, за да може наистина да либерализирате този механизъм и тези сгради – призраци, както казах, да изчезнат от страната, защото те са на много места. Тези 5000, което го има в закона като ограничение за населението, не знам колко то може да е законосъобразно, но не е целесъобразно. Така че изискайте от Вашите регионални звена информация къде, колко такива училища има, в какво състояние са, та медиите и ние, народните представители, от тази трибуна

образованието и науката. Господин Вълчев, заповядайте. Благодаря. Господин Генов, въпреки че в повечето случаи, ако посещаваме населени места, в които има действащи училища, предполагам, че всеки един от нас е виждал такива сгради. 98% от неизползваните сгради, които са били част от които са били част от образователната инфраструктура, са в населени места с под 5000 души. Разбира се, може да се направи анализ дали да се вдигне тази граница, но към настоящия момент отговорът ни е по-скоро „не“. Няма нужда от допълнителни законодателни решения, има нужда от инициатива на общините

Преминаваме към въпрос от народния представител Ирена Тодорова Анастасова относно събиране на информация от Министерството на образованието и науката за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и учениците от специализираните

Въпросът ми е по повод искана информация от всички училища на територията на страната. На 25 и 26 май тази информация е достигнала до училищата. Това е след писмо на госпожа Албена Михайлова, главен секретар на Министерството на образованието и науката. Изискват се данни от всички родители, които да бъдат събрани училищата в страната, като данните за родителите са: образователно ниво и трудова заетост. Въпросът ми

Актуалността на този въпрос вече изтече, но въпросът ми е породен от факта, че точно в този период в училищата – няма да изреждам, се извършват над 20 вида дейности: периодът за приключване на учебната година за начален етап, приключване на учебната година от 5 до 7 клас, оформяне на цялата училищна документация; за приема в 1, 5 и след 7 клас; матурите. В този момент в училищата, честно казано, им е само до това да събират тази информация, още повече че в писмото е посочено, че тази информация може да бъде събирана по всякакъв повод – с разговори по телефона от класните ръководители, с посещения в домовете на учениците и така нататък. Тоест в този период ние трябва да се занимаваме с това в българското училище. Това е въпросът ми, господин Министър. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Заповядайте за отговор, господин Министър – три минути. връзка с поставения от Вас въпрос Ви информирам, че събирането, обработването и съхраняването на информация в системата се извършва чрез националната електронна информационна система съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредба № 8/2016 г. Тя се състои от електронни модули и интегрирани в тях регистри. Във връзка с необходимостта от актуализиране и допълване на данните в модулна институция е създадена работна карта, характеристики на средата за събиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на членовете на семействата, при и учениците в момента и тези, които полагат грижи за тях. Министерството на образованието и науката е администратор на лични данни, което го оправомощава да събира и обработва посочената информация. Работната карта с характеристики на средата е изпратена до началниците на регионалните управления на образованието с указания за попълването им. Информацията следва да бъде събрана и попълнена в онлайн платформа до 30 юни 2017 г. Картата съдържа единствено възможност за отбелязване на образователното ниво и моментната трудова заетост на родителите. При събиране на информация не се изискват персонализирани данни или пряка трудова заетост. Работната карта се попълва от родителите при съгласие от тяхна страна. Системата не е достъпна за външни потребители, а събраната информация се използва само от администратора на лични данни, което гарантира спазването на Закона за защита на личните данни. Събираната информация е необходима единствено, за да се анализира социалната среда, в която живеят и се възпитават учениците с цел изследване на връзката й с процеса на повишаване обхвата на лицата и учениците; намаляване на процента на преждевременно отпадане от училище, а също така и с по-добрите образователни резултати. За гарантиране на обективността е указано това да се направи от учителите на групи в детски градини и класните ръководители в училищата по време на родителски срещи, в индивидуални разговори, както и при предоставянето на работната карта на учениците в семейството, но не и чрез попълване от страна на ученика. Информацията е необходима само, за да се направят анализи на училищата по области, общини, населени места и по вид училища и класове с с цел открояване на уязвими групи от ученици. Тези два критерия са относими както към задържането на децата в училище, така и към повишаването на увереността и мотивацията им за учене, което допринася за по-добрата подготовка. Анализите ще спомогнат за разработването на конкретни мерки в подкрепа на учениците с неблагоприятни социални характеристики, изразени в допълнителни консултации за компенсиране на обучителните затруднения или за организиране и провеждане на извънкласни занимания с цел мотивиране и задържане в училище. Ще могат да се предприемат действия, насочени към увеличаване на присъствието в час, намаляване на закъсненията, разработване и прилагане на програми за сътрудничество и активно въвличане на родителите в политиката на училището и неговото управление. управление. От друга страна, тази информация ще помогне за привличане и задържане в тези райони на учители, мотивирани да работят в по-предизвикателни училища. Общо взето ние не можем да направи почти никакви политики, без да имаме информация за така наречените „контекстуални“ характеристики. Може би основният фактор, който има връзка с образователните резултати на лицата

КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Госпожо Анастасова, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Министър, Вие сам казахте, че всичко това се случва само при съгласие на родителите, по данни на родителите. Тоест ние разчитаме на добросъвестно отношение от отсрещната страна. Аз пак питам тогава: каква е достоверността на тази инфромация? Защото един родител може да каже всичко. Първо, ние вече имаме доста случаи, в които родителите отказват. Не зная дали е така в по-малките градове, но в София образователното ниво е доста високо, родителите са много подозрителни, подхождат със съмнения, така че ние имаме много откази в София. В крайна сметка, за да се вземат верни решения и да се направи добър анализ, ние трябва да стъпваме на достоверна информация – това е едното. Другото, в цялата тази суматоха и в цялото това натоварване в края на учебната година, когато все пак представете си, господин Министър, в Министерството има много служители по направления, всеки от тях по някакъв начин извършва някаква дейност, иска някаква информация. В училищата долу ние сме администрация от трима, четирима, един директор, двама заместник-директори, на места нито един заместник-директор, на места само един заместник-директор. От тук насетне всичко се стоварва върху класните ръководители. Повярвайте, в последните години ние обраснахме с толкова наредби, правилници, указания – не ни превръщайте в това, в което се превърнаха личните лекари. Ние, вместо да имаме време да работим с децата, работим с документация и това ще Ви го каже всеки български учител. В този смисъл искам да кажа, презицирайте нещата, които спускате за изпълнение надолу. Аз си мисля, че има и други начини да се събира достоверна информация

Благодаря. Информацията ни е необходима със срок до края на месеца заради анализите, които правим във връзка с промяната, включително в разпределителния механизъм, и системата на делегираните бюджети с оглед диференцирано финансиране към училищата и детските градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи. Всъщност първоначалният срок беше 15 юни 2017 г., веднага след като получихме реакция, Вие може би затова казахте, че в известна степен въпросът Ви е неактуален. Веднага, след като получихме реакция, че в този период има струпвания на на задачи, ние променихме срока, но не можем все пак много повече да го отложим. Информацията ще я ползваме на ниво съвкупност, тоест всички деца и ученици от съответната образователна институция, което прави вероятността от индивидуални индивидуални неверни данни по-малка. Разбира се, ние ще искаме и тази информация, доколкото е възможно да бъде верифицирана, защото ние знаем кои са училищата, в които са концентрирани деца и ученици от уязвими групи. Всъщност това ще бъде една от основните цели на извадката. Що се отнася до общия въпрос, който Вие засегнахте – за работата на учителите и многото

Лично моят призив към колегите е бил винаги да подхождат щадящо към учителите и директорите в системата, когато искат информация, така че по-скоро се съгласявам с Вас. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Преминаваме към последния въпрос от народния представител Петър Витанов относно мерки по повод на зачестилите случаи на насилие в училищата. Заповядайте, господин Витанов – две минути. ПЕТЪР

ученици бият ученици, ученици бият учители, родители бият учители, възпитатели тормозят децата от яслените групи. Уважаеми господин Министър, бих могъл да определя това единствено като симптом за тежките проблеми в нашето общество, които да квалифицирам като разпад на ценностна система, неуважение към личността, липса на възможност за справяне с най-елементарни кризисни ситуации. Българското училище винаги е било основа на интегритета на нашето общество и надежда за неговото бъдеще. Ето защо проявите на насилие в училище са една сериозна заплаха въобще за съществуване като нация и държава. От 30 август 2016 г. влезе в сила Законът за предучилищното и училищното образование, на който всъщност се възлагаха големи надежди за спряване с тежките проблеми в българското образование, включително и за проявите на насилие в него. За неговите слабости и по-скоро за пагубното му въздествие върху традициите на българската образователна система БСП алармира още след внасянето му в Четиредесет За съжаление, обаче след влизането му в сила, тези прояви не само че не намаляха, но и зачестиха. Въпросът ми към Вас, господин Министър, е изцяло в съответствие с предизборната програма на ГЕРБ, в която основен приоритет беше изведено българското образование. Какви мерки предприема Министерство на образованието и науката, за да ограничи зачестилите случаи на насилие в българските училища? Благодаря Ви, господин Витанов. За отговор – министърът на науката и образованието господин Вълчев. Заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Витанов! С оглед на зачестилите случаи на насилие в училищата и за превенция на агресията Министерството на образованието и науката предприе следните мерки. От месец април е иницииран ангажимент във взаимодействие с останалите институции, свързани с политиките за децата, за изпълнение на 22 мерки, свързани с превенция на агресията и насилието в образователните институции. В духа на приемственост тези мерки ще продължат да бъдат изпълнявани, но целта е да се оцени ефективността от прилагането им и ако е необходимо – да бъдат оптимизирани с цел преодоляване на тежки случаи на агресия и снижаване нивото на агресия като цяло. Министерството на образованието и науката продължава работа по поетия ангажимент с 22 мерки за спряване с агресията. Проведени са срещи с изявени специалисти в обрастта на детското развитие, психолози, педагогически съветници, както и с организациите, свързани с политиките за децата и с представителите на родителите, които са равноправен партньор в образователния процес. За целите на съвместната работа, срещите срещите на тази работна група ще бъдат регулярни. Ще бъдат привлечени и педагогически специалисти като директори на детски градини, училища, учители, училищни психолози, с цел осъществяване стратегическо планиране на краткосрочни и дългосрочни мерки, насочени към превенция и справяне с проблемите, с агресията и насилието. От новата учебна година ще бъде разпространено помагало за справяне с агресията. Към Министерството на образованието и науката работи и национална мобилна група за психологическа подкрепа. Целта е да реагира в случаи на кризисни ситуации и конфликти, включително и такива, свързани с агресията в училище. Оказва се кризисна интервенция на децата и учениците, които са потърпевши в момент на критично събитие или се осъществява превантивна подкрепа за решаване на решаване на конфликти, осбено в райони, в които няма достатъчно психолози и педагогически съветници. В образователните институции е въведен общ механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, който съдържа много точни указания за това, как се работи с дете, упражнило тормоз, с дете субект на тормоз, как се прекратява училищен тормоз, какво е отношението към наблюдателите на тормоза. Описани са конкретни насоки за привличане на родители, както и за създаване на училищна система за насочване към други служби. Описани са и ресурсите, на които може да разчита училището при справяне със случаи на училищен тормоз. Разработен е и алгоритъм за прилагане на механизма. Съвместно с Министерството на вътрешните работи се обсъжда разширяване обхвата на Националната програма за работа с полицията, при която пенсионирани служители от детски педагогически стаи посещават училища и провеждат часове по превенция на престъпността. Предстои оптимизиране на текстове в Наредбата за приобщаващото образование, така че да бъде въведен спешно екипният подход за подкрепа на личностното развитие за всяко дете и ученик, което среща затруднение при ученето, включително и деца и деца със специални образователни потребности, деца преживели насилие, деца в конфликт със закона, застрашени от отпадане от училище и други определи по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование. В заключение бих искал да подчертая, че мерките, които предприе Министерството на образованието и науката, ще осигурят в дългосрочен план сигурна и защитна среда, в която да бъдат съблюдавани най-добрите интереси на детето и ученика и ще съдействат за намаляване на ръста на престъпленията, извършени от деца. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За реплика – господин Витанов, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Министър, уважаеми колеги! Благодаря за изчерпателния отговор във връзка с тези 22 мерки, макар че цитираните от тях по-скоро са реактивни и не са свързани с превенцията, тъй като помагалото за справяне с агресията и кризисната група всъщност се справя със следствието, а не с първопричината. Миналата седмица получих отговор и на писмения си въпрос относно авторството на Закона за предучилищното и училищното образование. Целта на въпроса ми беше установяване на експертния капацитет на създателите на Закона, защото смисълът от него е всъщност той да бъде в синхрон с образователните стандарти, заложени в него. За съжаление, господин Министър, още не е изработен и единен стандарт за материалната среда в българските детски градини и училища, а това всъщност има пряка връзка с проявите на насилие и агресия. Само си представете психическото състояние на едно дете, на което се налага да стои десет часа в една стая, без осигурено пространство за физическа активност и спорт, без място за отдих и почивка. Още нещо. С този Закон помагащите професии в българското училище като психолози, логопеди, социални работници се принизиха до определението „педагогически специалисти“, което пък всъщност значително намали и тяхната мотивация да упражняват тази професия, което също има пряка връзка с проявите на насилие. Това са само част от слабостите, а ако трябва да изброявам други, опасявам се, че няма да ни стигне времето, но ми позволете да кажа нещо не в качеството си на законодател, а на родител. Нашата председателка говори за паралелна държава. Законът за предучилищното и училищното образование отвори врата за създаването на паралелна образователна система,

Благодаря. Наистина, когато говорим за темата „агресия“, говорим за множество мерки. Няма единична или няколко мерки, които ние можем да приложим и да очакваме бърз, незабавен резултат. В училищната среда В училищната среда намират сечение множество политики и фактори. Психичното, емоционалното състояние на детето е в резултат на множество фактори на средата. Затова нашият ангажимент е доколкото може по всяка една от тези дейности, по всяка една от тези мерки ние да работим и да постигнем напредък. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. С това приключиха поредицата от въпроси към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Преминаваме към следващата поредица от въпроси към министъра на вътрешните работи господин Валентин Радев. Първо е питане от народния представител Красимир Христов Янков относно създаване на функционален модел и политика за изпълнение на основните задачи на МВР. Заповядайте, имате три минути да развиете питането си.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 на вътрешните работи със синдикалните организации в системата беше обявено, че е договорено създаването на функционален модел, с цел оптимизация на работата на вътрешното ведомство и анализ на дублиращи се функции в Министерството. Това беше първата среща, която е отражение на виждането и заявеното желание за диалог от двете страни. В тази връзка питането ми към Вас е: какви са очакванията Ви от обявеното създаване на функционален модел и предвиждате ли промяна в структурата на Министерство на вътрешните работи? Ще има ли оптимизация на управленската система

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Янков, изказването ми на срещата със синдикалните организации бе провокирано поради наблюдението ми, че за последните седем години щатната численост на служителите на МВР намалява многократно – 13 пъти общо, от 63 742 сега в момента са 49 836 хил. души. Промени са били провокирани от различни причини, в зависимост от допълнително възложените или отпаднали такива задачи или дейности,

който да даде ясна представа за разпределението на функциите, числеността на служителите – отговарят ли те в пълна степен на управленските цели, както Вие питате, и които си поставяме в Министерството на вътрешните работи. Трябва да добавя, че не само в това Министерство, но в редица министерства при смяна на политическите кабинети обикновено се пристъпва към така наречените проверяват се различни повтаряемости на дейности, някои структури се променят, обикновено се прави редукция, както в случая, на състава – някъде се увеличава, но всичко това е на парче. Да Ви кажа какви са основните функции, за да направя след това някой изводи, които Ви интересуват и са по Вашия въпрос. Какви са управленските ни цели? На първо място, без да ги подреждам по важност, това е миграционната политика – осъществяване на политика за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци, повишаване капацитета за охрана на границата и всички онези въпроси, свързани с нелегалната миграция от 2013 г. насам, развиваща се в страната ни. На второ място, ефективно противодействие на тероризма, организирана престъпност, корупция. Изработване на ефикасни програми за превенция на радикализацията и екстремизма, за което ще говоря също в отговор на други въпроси. Полицейското присъствие или битовата, конвенционалната престъпност във всяко във всяко населено място – ние сме казали в нашата програма. Териториално разпределение на кадровия ресурс, с цел увеличаване на униформения полицейски състав в малките и средно големите населени места, приемане на нов Закон за частната охранителна дейност, който да подобри взаимодействието между полицейските и частните структури за противодействие на конвенционалната престъпност. Приемане на Закон за доброволчеството, много важно, подчертавам го като една от задачите, без да казвам всичките. Той следва да регламентира отношенията между доброволците и органите на централната и местната власт при преодоляване на последствията от бедствия и аварии, обществен ред и така нататък,

Ставало е дума много пъти за това – обслужване на едно гише и така нататък. Това е също основна задача, отново казвам, без да изброявам всичките цели и задачи. Ако вземем само тези, те не се изпълняват по най-добрия начин в момента от Министерството на вътрешните работи.

не искам да го обяснявам, тъй като Вие знаете много добре и като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, колко са били проблемите през годините и как, като че ли Министерството на вътрешните работи е било онова звено, онова Министерство, където са се струпвали и обикновено то е решавало въпросите. Давам само един пример с телефон 112. Така че със сигурност има нужда от такъв структурно-функционален модел. Ще завърша с това,

За два уточняващи въпроса – господин Янков, заповядайте. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Функционалните модели на организация или управление предполагат групиране на дейности според принадлежността им към конкретни функции в сравнително големи организации, каквото е силовото ведомство. Групирането на дейностите и обособяването на функциите предполага съответна координация и субординация – това, което го има и в Министерството и в момента. Формализираният функционален модел е база за формиране на работни групи или екипи. Господин министър, МВР работи според закона за МВР, който е функционален закон. Там са разписани функциите на отделните звена в Министерство на вътрешните работи, конкретният ми допълнителен въпрос към Вас е: ще има ли нов закон за МВР или ще има промени в сега сега действащия закон за МВР? Защото, от една страна, разбираме, че тъй като давате приоритет на диалогичността, сте готови по искане на синдикатите, от вчерашните им изявления стана ясно, че Вашето ръководство, което е наследник и последовател на ръководство, излъчвано пак от Политическа партия ГЕРБ, е готово да прави нов закон за МВР, тоест три промени на Закона до този момент, инициирани от политическа партия ГЕРБ, два нови закона още 2009-а и 2014-а година, и отново промени в Закона за МВР. Тоест, обвързано ли е това функционален модел, работа в екипи, с нов закон за МВР? Вторият ми въпрос е: след като Вие сте готов да направите този анализ, тъй като явно не сте наясно, въпреки че, аз си спомням, в миналия Парламент бяхте ангажиран с работа във Вътрешната комисия и би трябвало да знаете как работи МВР, до този момент явно не сте се интересували, сега ще се запознаете, но дублирането на дейности значи ли, че Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, която е

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Янков! Ще има ли нов Закон за МВР – били го казали синдикатите. Аз не Ви правя оценка какъв сте бил в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и колко сте разбирали от темата, но сигурно знаете, че синдикатите с техния Съвет за социално партньорство е съвещателен орган. Нито могат да вземат решение. Това, което го четете там и го чувате, моля Ви се, не го казвайте като последна инстанция от тази трибуна. Няма да има нов Закон за МВР, но вероятно ще има промени в него, това е сигурно даже, не вероятно. Ако трябва, ще има и нов Закон. Но на този момент нов Закон няма да има. Разбира се, аз не слагам каруцата пред коня, затова казах, че има функционален и структурно функционален модел, който ще бъде направен по правилата на науката и така нататък. Ако там се окаже, че трябва дори нов Закон да се направи, правим го, но това ще стане може би след година, когато свършат работа тези представители на науката. Така че не се подвеждайте по това какво е казано в разговорите или може би от представители на синдикатите. Това по въпроса ще има или няма да има нов Закон. А това дали ГДБОП ще влиза или излиза, Вие знаете къде беше и сега отново е в структурите на Министерството на вътрешните работи. Един от въпросите по-натам, не знам дали беше точно Вашият, ще чуете какви резултати са направили и какво правят. Мисля и съм убеден, така мисли и политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, че тук му е мястото и то работи доста ефективно. Засега там не виждаме проблеми, но за да Ви подскажа или да Ви дам още информация, примерно с влизането си в Министерството след не дълго време веднага установих, че има структури, които се дублират и казвам кои.

към тези, които имат нужда от тях, което ще се купува с тях. Подобна на тази дирекция има в още една друга дирекция, подобна структура, като прави пак обществени поръчки. Два капацитета на едно място, говоря за големи капацитети, защото отделните областни дирекции на МВР си имат такива на места, така че ето Ви едно дублиране, само на прима виста, което сме видели. И ние няма да посегнем, защото не сме най-добрите в държавата, които се занимават с такива модели, да не

него. Оставам с впечатление, че Вие не сте навлезли в дълбочина за задачите, които поставяте и как те се изпълняват от структурните звена в Министерството на вътрешните работи. Хем от една страна заявявате, че сте диалогичен, от друга страна не искате да чуете какво Ви казват служителите от системата на МВР. Вие сте готови и с това, което казахте, и с новите закони, които предвиждате да внесете и за частна охранителна дейност, и за доброволчеството, да приватизирате дейности от Министерство на вътрешните работи в частен сектор, да приватизирате Сектор „Сигурност“! Затова и диалогът Ви по отношение на възнагражденията по преодоляване на това напрежение в дисбаланса между възнагражденията в Министерството на да е непривлекателна, да не е с желание от страна на тези, които работят професията в системата, за да може да се приватизират дейности. И вие явно сте продължител на първите стъпки, които бяха предприети от Румяна Бъчварова. Това, че Вие не разбирате работата на системата и имате готовност в цялостната концепция на управлението да прехвърлите дейности в частен сектор, говори много лошо за бъдещето на тази система! Това, че Вие казвате,

КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Янков. Преминаваме към втория въпрос към министъра на вътрешните работи. Въпрос от народния представител Миглена Дойкова Александрова относно воденето на хибридна война у нас от терористични групировки. Заповядайте, госпожо Александрова,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин министър, в последно време сме свидетели на кървави терористични актове в Европа. Джихадистки групировки призовават постоянно да се извършват убийствени актове на територията на християнските държави. Отговорността за подобен тип актове се поема от „Ислямска държава“, които тя пропагандира и това е един от начините да набира нови и нови съмишленици чрез интернет. Тревога буди и фактът, че терористичните нападения се извършват от бързо радикализирали се хора вследствие на пропаганда на терористичните групировки в социалните мрежи. В тази връзка моля да ми отговорите: наблюдава ли се у нас хибридна война на терористичните групировки и най-вече на „Ислямска държава“ чрез социалните мрежи? Как се противодейства? Благодаря, госпожо Александрова. За отговор – министърът на вътрешните работи господин Радев. Заповядайте, господин Радев, три минути за отговор. Благодаря. Уважаема госпожо Александрова, противодействието на терористична и ксенофобска пропаганда се осъществява по принцип от Държавна агенция „Национална сигурност“. Служителите „Национална сигурност“. Служителите на МВР, които осигуряват партньорство и съдействие с ДАНС при необходимост, са част от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. В отговора си към Вас ще разясня техните действия по въпросите, които ги касаят. Към момента в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ не са установени интернет сайтове, свързани с „Ислямска държава“, насочени конкретно към българските интернет потребители. Важно е да се отбележи, че основните социални мрежи – те самите, поддържат политика по прихващане на незаконно съдържание и материали с екстремистка насоченост. На европейско ниво към Европол е създадено и функционира звено, което се казва „Internet Referral Unit“, чиято основна дейност е свързана с наблюдение, прихващане, намаляване и прекратяване на екстремното съдържание на материали и насилие в интернет. Служителите на звеното използват своите уникални езикови способности, за да намалят терористичната и екстремна пропаганда, например от Ал-Кайда и от „Ислямска държава“. За последната една година от европейското звено, за което споменах, са идентифицирани над 11 хиляди съобщения или около 31 онлайн платформи на осем различни езика. Тук не е включен и няма такава платформа за България. От платформите на социалните медии и доставчици на интернет услуги са прихванати успешно над 91%, а точното число е 91,4% от докладваното незаконно съдържание. Изключително важно е, че тази секция към Европол в Европейския съюз е доверен партньор и и сътрудничи с държавите членки, включително с нашата държава.

В допълнение бих искал да подчертая, че освен с европейските служби за сигурност, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ поддържа трайно партньорство и с американските служби в борбата с киберпрестъпността. От 2010 г. насам през различни периоди от време в дирекцията гостува агент на ФБР, представлява прекия контакт между двете служби при разрешаване на случаи, свързани с кибертероризъм или радикално съдържание, за което писаха в интернет. Киберпрестъпността е залегнала залегнала и като една от основните цели на дейността на МВР за 2017 г., в това число на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Още повече трябва да се похвалим и с това – в България е един от най-бързите интернети. Тези, които пътуват по чужбина из Европа, тогава разбират и се радват колко бърз е интернетът в България, така че опасността я

Благодаря, госпожо Председател. Благодаря, господин Министър. Да, това, което взимате като мерки и това, което изложихте в отговора си, звучи доста добре. Аз неслучайно Ви задавам този въпрос, защото преди малко повече от година службите посетиха един от българските политически лидери и му съобщиха, че има опасност от атентат срещу него, защото някакъв самотен вълк е призовал в интернет той да бъде убит. Службите дойдоха, казаха това нещо, ние намерихме страницата, за да видим всъщност за какво става въпрос и какво се случва. Това, което мен ме притесни, беше, че седмица след като ние знаехме за това, тази подкана за убийство на лидер на политически сила в България не беше свалена от интернет. Просто частен случай. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Александрова. Дуплика, господин Министър? Няма да ползвате. Преминаваме към третия въпрос към министъра на вътрешните работи – въпрос от народния представител Красимир Янков относно пълноценното функциониране на интегрираната система за охрана на границата с Турция.

Наскоро Вие инспектирахте границата и контрола по опазването й в района на Средец и ГКПП Малко Търново. Според медийни отразявания сте се запознали с организацията на работа и взаимодействието между граничните полицаи и военнослужещите. От пресцентъра на МВР разпространиха: „Служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ поставиха въпроса за бързото възстановяване на пълноценната работа на интегрираната система за наблюдение на границата. Министърът се ангажира това да стане в най-кратки срокове.“ Господин Министър, кога ще има изцяло изградена и функционираща интегрирана система за охрана на границата с Република Турция? Каква е организацията за работа на ГДГП в участъците с интегрирана система за охрана на границата и в участъците

Благодаря. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков! Изградената до момента интегрирана система за наблюдение по границата с Република Турция е съставена от две различни части, изградени в различни години и по силата на различни договори. От тук следва и изводът, че сроковете за процедурите, които се провеждат, за да се поддържа в изправност системата, са различни. За първата част на интегрираната система за наблюдение към момента работи комисия, която оценява подадените оферти от фирмите, с оглед сключване на договор за поддръжка, като изтекъл. Втората, по-голямата част от системата е в условия на гаранционна поддръжка все още и когато изтече нейният срок, следва да бъде обявена обществена поръчка на системата. Отделно от това, с финансиране от Грантово споразумение на Фонд „Вътрешна сигурност – Спешни мерки, 2016“, е предвидено разширяване на интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница чрез изграждане на сензорни линии за наблюдение в онези участъци, те са като прозорци на тази втора част, където няма такива изградени. През месец март тази година е била обявена обществена поръчка, но е спряна, поради постъпила жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Предвид това предстои повторно обявяване на обществената поръчка, като очакваме и становището на Европейската комисия за удължаване на срока за тези грантови пари – знаете, че става въпрос за 160 млн.евро. Докладвал съм

Следва да се направи уточнението, че след реализиране на посочената дейност по това Грантово споразумение, Главна дирекция „Гранична полиция“ ще разполага с три отделни части на интегрирана система – първата, втората и тази, която ще бъде реализирана допълнително на прозорците, за които казах, където няма, които следва след това да бъдат с нова обществена поръчка, обединени в една платформа. По втората част от въпроса Ви, организацията на дейността на служителите „Гранична полиция“ в участъците в изградената досега интегрирана система за наблюдение, подчертавам, организация на дейността, тя е насочена – ще Ви отговоря така, за техническо наблюдение на съответните територии и придобиване на изпреварваща информация за готвещото се или вече осъществено незаконно преминаване на държавната граница. В резултат на придобитата информация се уведомяват граничните органи на съседни държави, преграждат се застрашените направления или се предприемат мерки за установяване и задържане в максимална близост до границата на успелите да преминат лица.

организацията и дейността на Народното събрание народен представител задава въпрос, а министърът отговаря? Въпросът ми е конкретен: Кога ще има изградена и функционираща интегрирана система за охрана на границата? Кога? Кога? Фактите, които Вие съобщавате, ние ги знаем. По отношение на втория въпрос, умело избегнахте отговора действително и времето е малко за цялостната организация, но дайте оценка: Удовлетворява ли Ви начинът, по който е организирана работата там, където има инженерно възпрепятстващо съоръжение и там, където то е с интегрирана система за защита, и във връзка с пропуските, които има самата интегрирана защита, тъй като Вие сам казахте, че едната част от границата е с изтекъл срок за поддръжка? Но примерно, господин Министър, във връзка с Вашата работа можете ли да кажете колко кучета се използват за охрана на границата ни с Турция? Колко? В рамките на Ваши изявления Вие заявихте, че включително има групи, които са ангажирани с незаконно преминаващите,

Госпожо Председател, уважаеми господин Янков! Питате ме кога? Аз Ви разказах какво е състоянието от изпълнението на Закона за обществените поръчки – зависи от конкретната дата. Дали съм удовлетворен от това? Аз никога няма да съм удовлетворен, предполагам и всички Вие ще искате по-добре да се пази границата и възможно по-добре да бъде от днес, ако може другата седмица или другия месец, още по-добре, това зависи и от парите. Казах Ви какви са парите. Ако сте ме слушали внимателно, казах и какви са проблемите. Не навлязох само в подробности къде има пропуски по границата, къде няма видео наблюдение и къде има, и благодаря, че ме попитахте пак, защото нямаше да отговоря. Но естествено, че не ни удовлетворява. Аз лично бях там и видях, че има прозорци, където липсват. Направено е така по проект. Затова казах, че третата част ще покрие тези – изразявам се условно, прозорци на местата, където няма такова видео наблюдение, сензори и така нататък. Ако и това стане, това е надграждане на физическата ограда, за която толкова време говорим. Тя е изградена между другото. Вчера ми докладваха, че вече GPS координатите са готови и цялата ограда е приета от МВР и има някакви 5 км, но предполагам, че ще ги направят съвсем бързо, така че това е отговорът на този въпрос. А за кучетата не ме питайте конкретно. Аз бях там и казах: „Ще дойде екип с кучета, които ще ги проследят“. А колко кучета има? Питайте ме следващият път, ще проверя, сега не ги знам колко са. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към последния въпрос въпрос от народния представител Красимир Янков относно мерките за установяване и задържане на лица, подпомагащи незаконното преминаване през България на граждани от трети страни. Заповядайте, господин Янков. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, МВР работи за разкриване на престъпни групи, занимаващи се с трафика на хора и изпиращи пари от тази дейност, и Вие трябва да сте запознат с тази дейност на МВР. Какви са мерките на МВР за установяване и задържане на лицата, участващи в мрежа

в тази дейност и по изпълнението на конкретните задачи се използват полицейски кучета, и Вие прекрасно го знаете. Но когато има охрана на държавната граница – използването на тази интегрирана система за защита, която включва комплекс от мерки и мобилните групи. Заедно с техническо оборудване в нея участват добре подготвени физически служители на „Гранична полиция“, тогава имаме комплексен подход и сигурно ще има по-малко каналджийство. Моля в отговора да включите и тази част. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. За отговор – министърът на вътрешните работи господин Радев. Заповядайте, господин Радев – три минути за отговор. Благодаря Ви, господин Председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, първо, позволете ми да почертая разликата между трафик на хора и незаконно превеждане на хора през границата. Жертвите на трафика са хора, които са подлъгани и насила транспортирани към друга държава, и затова тази престъпна дейност се различава Вашият въпрос касае незаконното превеждане и преминаване на хора през границата. Известно е, че повечето пристигнали в Европа емигранти са били подпомагани от така наречените „каналджии“. В изпълнение на ангажиментите си като държава – членка на Европейския съюз и с цел адекватен отговор на миграционния натиск върху страната ни, за последните две години в МВР са предприети редица мерки – организационни и законодателни, които да подпомагат и противодействат на незаконното превеждане или преминаване на чужди граждани през държавната граница – и едната и другата, На първо място, Главна дирекция „Национална полиция“ създаде сектор „Престъпления, свързани с незаконното пребиваване и преминаване на чужденци в страната“ към отдел „Криминална полиция, а дейността им се осъществява в тясно взаимодействие с обмена на информация между специализираните полицейски звена от СДВР в столицата и областните дирекции на МВР.

структурата на дирекцията е създаден нов сектор, чиито служители работят по вменените им от този Закон, този текст задължения. И на трето място, в структурата на Главна дирекция „Гранична полиция“ е създаден координационен център за противодействие на незаконната миграция. Звеното е формирано от служители на различни структури на МВР, свързани с противодействието на Закона за миграция, които осигуряват взаимодействие и съдействие с незабавен обмен на информация по въпросите, свързани с миграционната ситуация. Тоест в МВР са изградени работещи механизми и е приложен междуинституционалният подход за активно взаимодействие между структурите на Министерството институции, каквито са Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за бежанците, специализираната прокуратура и други. Не на последно място, имаме и засилено международно сътрудничество, осъществявано в един момент на обща и конкретна информация с чуждестранни партньорски служби, каквито са „Европол“ и „Интерпол“,

за петте месеца, от органите на МВР са образувани общо 92 досъдебни производства по чл. 281 и чл. 282 от Наказателния кодекс за незаконно превеждане на хора през границата, за подпомагане на незаконното пребиваване в страната. По информация на прокуратурата 171 обвиняеми лица са предадени на съд, от които 132 лица са осъдени за престъпления по същия чл. 280 - 281. Тоест някъде около 80–81% от тези лица, които ние сме предали,

Благодаря. В отговора Вие признахте, че Министерството на вътрешните работи, въпреки че са структурирани звена и благодарение на прокуратурата все пак има конкретно противодействие на каналджийството. Първо, Вие трябва да сте наясно, а и ако слушате внимателно министър-председателя Борисов, ще разберете, че това възпрепятстващо съоръжение е започнато като такова, във връзка със заплахите към този момент – възможността за нахлуване на територията на Република България които трябва да имат препятствие. В момента е ясно, че нелегално преминалите са на малки групи от 10 до 20 души и за това е конкретният ми въпрос. Той е свързан и с възможността за обезпечаване на тази охрана с интегрираната защита на самата граница, но Вие сам казахте, че от началото на годината има 171 обвиняеми, 132 осъдени, и би трябвало Вие самите да адмирирате работата на прокуратурата. Между другото Вие сигурно сте запознат и не го споменавате, или не сте запознат, но все пак благодарение на тези специализирани звена между прокуратурата и Министерството на вътрешните работи с конкретните звена има противодействие, има пресичане на каналджийството, така че пожелавам по-ефективна работа на прокуратурата. Всъщност Вие току-що показахте, че когато МВР не се справя, не са му поставени конкретните задачи, които да се изпълняват, не са мотивирани служителите му, разчитаме на прокуратурата. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Янков. Да благодарим за участието в днешния парламентарен контрол на министъра на вътрешните работи господин Валентин Радев. Няма друг въпрос.

Вие желаете да нападнете МВР и не мога да разбера защо толкова го мразите това МВР? Сега аз Ви разказвам какво е направило МВР: 92 досъдебни производства и ние сме ги дали на прокуратурата. Прокуратурата не го е видяла в интернет това, не го е разказал Иван от село не знам кое си. Къде видяхте, че не работи МВР?

Благодаря, господин Радев. Сега да благодарим на Министъра на вътрешните работи за участието в днешния контрол. Преминаваме към въпроси към министър Боил Банов – министър на културата. Въпрос от народния представител Стоян Мирчев относно финализиране на проекта за Национална стратегия за развитие на културата. Заповядайте, господин Мирчев – две минути да развиете въпроса си. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! В началото на 2012 г. в Министерството на културата започва работа по проект за Национална стратегия за развитие на културата. Работи се мащабно – сформират се 27 експертни групи от всички сектори на културния ни живот. В края на юни 2012 г. резултатът е 19 материала анализ и 19 материала визия и цели от всички експертни групи. През март 2012 г. даже е назначен наблюдаващ комитет, в който участват вътрешни координатори – представители на Министерството на културата, и външни координатори – представители на гражданските организации. Усилията на толкова много експерти, които са работили безвъзмездно, през септември 2012 г. са предоставени на една неправителствена организация – Обсерватория по икономика на културата, за обобщаване на текстовете и превръщането им в готов проект на Стратегия, която да бъде представена за обществено обсъждане. Пет години вече Министерството на културата не може да получи обратно този финален Още в миналото Народно събрание господин Рашидов отговори по този начин на поставен от мен въпрос. Въпросът ми към Вас, господин Министър, е планирате ли съставяне на работна група за финализиране на проекта на Национална стратегия за развитие на културата, на културата, в това число в какъв времеви срок предвиждате тя да бъде създадена? Кой от ръководния екип от Министерството на културата ще бъде пряко отговорен за финализиране на този проект?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Мирчев, уважаеми народни представители! Приемането на Национална стратегия за развитието на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм е заложено като приоритет в управленската програма и в дейността на Министерството на културата. С цел финализиране на проекта за Национална стратегия за развитие на изкуствата, културното наследство, културните и творчески индустрии и културен туризъм в Министерството на културата предстои да бъде сформирана работна група със срок до края на месец юни Стартира вече процедура по официално известяване на всички творчески съюзи, академични институции и неправителствени организации, развиващи дейност в сферата на културата, с молба да бъдат предложени експерти, които да вземат участие в работната група по проекта. Министерството на културата има готовност да излъчи свои представители, които ще бъдат включени в работната група за финализиране на проекта. Като пряко отговорен от ръководния екип на Министерството ще бъде определен заместник-министър Румен Димитров.

Уважаеми господин Министър, благодаря за изчерпателния отговор. Вече 5 години се очаква тази Стратегия. Положено е огромно количество труд.

присърце този проблем. Надявам се наистина в края на годината да имаме тази Стратегия, защото е важна за културата, за бъдещето на културата в България.

Пак казвам: културата е надпартийна. Трябва да направим всичко възможно да започнем от това – да имаме своя стратегия.

Да благодарим за участието на министъра на културата господин Банов в днешния парламентарен контрол. Колеги, давам 30 минути почивка, след което ще продължим с въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.